NATAŠA SUKIČ: Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje.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 da za današnjo sejo določimo dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo. / oglašanje

spoštovane poslanke in poslanci! Šestnajsto leto teče, odkar je javni sektor v letu 2008 vstopil v sedanji veljavni plačni sistem. Skupna ugotovitev je, da sistem več ne odgovarja spremenjenim zahtevam, s katerimi se soočajo delodajalci in zaposleni, ki izvajajo javne storitve. Zato je Vlada pripravila predlog zakona, ki ste ga prejeli v obravnavo. Dovolite mi, da izpostavim nekatere rešitve. Nobena plača v javnem sektorju ne bo nižja od minimalne plače. Nižjo plačo od minimalne plače v obstoječem sistemu ima približno 20 procentov zaposlenih v javnem sektorju, zato morajo delodajalci do minimalne plače doplačevati. Zakon, ki je pred vami, bo takšno stanje odpravil in hkrati dal nastavke, da se ustrezno povišajo plače v spodnji tretjini plačne lestvice. S tem bodo vstopna delovna mesta postala privlačnejša za mlade, za strokovnjake, za deficitarni kader. Plačna lestvica z razmerjem ena proti sedem med najnižjo in najvišjo osnovno plačo in hkratno zmanjšanje razlike v nominalni vrednosti med posameznimi plačnimi razredi plačne lestvice s 4 na 3 procente, bo omogočila vzpostavitev ustreznejših plačnih razmerij, glede na zahtevnost nalog in odgovornost za rezultate dela, hkrati pa bo prispevala k dolgoročni javnofinančni vzdržnosti. K tej pa bo prispevalo tudi to, da bo postopno uveljavljen sistem novih plač. Sistem se bo pričel uvajati s 1. 1. 2025 in se dokončno uvedel 1. januarja 2028. Zakonske rešitve bodo preprečile pretirano realno padanje plač vseh zaposlenih v javnem sektorju. Gre za varovalko, na podlagi katere se bo vrednost plačnih razredov plačne lestvice po dokončni uvedbi avtomatično uskladila v višini 80 procentov inflacije, če ne bi prišlo do drugačnega dogovora med socialnimi partnerji,

Obseg sredstev za nagrajevanje v odvisnosti od rezultata dela je povečan in se bo izplačeval na podlagi vnaprej dogovorjenih jasnih meril oziroma kriterijev. Zakon uvaja možnost pospešenega napredovanja znotraj jasno določene kvote 10 procentov za kadre z izjemnimi dosežki in možnost zadržanega napredovanja za tiste, ki ne izpolnijo pričakovanj v zvezi z delom. Odpravlja se ugotovljeno neskladje z Ustavo, ko gre za plače sodnikov in ko gre za izpolnitev pogojev za veljavnost sklepanja splošne kolektivne pogodbe za javni sektor. Nenazadnje z vložitvijo predloga zakona v zakonodajni postopek vlada želi, da se končno vzpostavi ustrezna plačna razmerja znotraj funkcionarjev v vseh vejah oblasti in drugih funkcionarjev, ki jih kot kot takšne opredeljuje veljavna zakonodaja ter da se istočasno vzpostavijo tudi ustreznejša razmerja med funkcionarji, kot nosilci oblasti ter direktorji kot najodgovornejšimi javnimi uslužbenci na eni strani in ostalimi javnimi uslužbenci na drugi strani. S tem bo preseženo nevzdržno stanje, ko so se plače javnim uslužbencem poviševale, plače direktorjev in funkcionarjev pa ne, zaradi česar javni uslužbenci po plačah pogosto prehitevajo njihove vodje. Vendar pa zakon v tej zvezi izrecno določa, da bodo funkcionarji izvršilne in zakonodajne veje oblasti višjih plač deležni šele z novim mandatom Državnega zbora in z novim mandatom vlade, torej po naslednjih državnozborskih volitvah. Spoštovani, Zakon o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja predstavlja nujnost, brez katere reforme plačnega sistema ni. Nikakor pa zakon ni dovolj, da bi reformo celovito izpeljali. Izjavo o usklajenosti predloga zakona sindikat je podpisala večina sindikatov, kar zakon daje dodatno težo in legitimnost. Ta teden je vlada s sindikati javnega sektorja uskladila in parafirala tudi kolektivno pogodbo za javni sektor, ki je ključna in temeljna kolektivna pogodba celotnega plačnega sistema javnega sektorja. sindikati je potrebno doseči tudi dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij, kar pomeni, da bo potrebno skleniti še kolektivne pogodbe, s katerimi se določajo osnovne plače za delovna mesta v vseh dejavnostih javnega sektorja. Te naloge se vlada in sindikati zavedajo in odgovorno nadaljujejo pogajanja z namenom, da jih zaključi v začetku naslednjega meseca. Vendar pa sklenitev kolektivnih pogodb, ki prinašajo višje plače na podlagi nove plačne lestvice, ni možna niti smiselna, če zakon, ki je pred vami, ne bo sprejet. Hvala lepa. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, kolegici Tereziji Novak. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani. Odbor je kot matično delovno telo na 51. nujni seji 14. oktobra obravnaval Predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. V uvodu je minister za javno upravo podal dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavil bistvene rešitve, ki jih zakon prinaša. Nato so mnenje o predlogu zakona podali še minister za finance, predstavniki Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Državnega sveta ter predstavniki Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Sindikata Vojakov Slovenije, Sindikata Občinskih redarjev Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in sindikata zaposlenih v veterinarski dejavnosti. V razpravi so poslanci koalicije izrazili zadovoljstvo ob doseženem dogovoru med Vlado in sindikati. Kot najbolj dobrodošlo spremembo so izpostavili določitev osnovne plače javnim uslužbencem, ki se v kolikor je vrednost plačnega razreda nižja od zneska minimalne plače. Uvrsti v prvi naslednji plačni razred, katerega vrednost je enaka ali višja od minimalne plače. Izpostavili so še nekatere druge predlagane rešitve, kot so postopno zviševanje plač, novo ureditev nagrajevanja delovne uspešnosti ter institut zadržanega napredovanja za zaposlene, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, predlagan spregled izobrazbe, odprave plačnih nesorazmerij, možnost uvrstitve javnega uslužbenca za največ deset plačnih razredov višja od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta in s tem večjo možnost pridobitve 3. TRAK: (NB) – 10.10 (Nadaljevanje) zvišanje plač županov ter še nekatere druge novosti. Poslanci iz vrst opozicije so izrazili skrb, da izjave o stopnji usklajenosti besedila predloga zakona niso podprli vsi sindikati s področja zdravstva, zlasti ob upoštevanju, da zaposleni v tovrstnih poklicih opozarjajo na nujnost ureditve njihovega statusa in pogojev dela. Med drugim so izpostavili številne pripombe, na predlagane rešitve s strani županov manjših občin v predlagani rešitvi, ki veže določitev osnovne plače na višine minimalne plače, ne vidijo dodane vrednosti, saj že po veljavni zakonodaji zaposleni dejansko ne prejemajo manjšega zneska kot je minimalna plača. Poslanka iz vrst opozicije je opozorila tudi na pripombe Zakonodajno-pravne službe in na nepotrebno hitenje po njenem mnenju s sprejemanjem nove zakonodaje, zlasti glede na število prejetih pripomb in pomislekov. Predstavili so svoje amandmaje, izpostavili pa tudi pomisleke občinskih redarjev ter dopisa Združenj mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Slovenije. Poslanec iz vrst koalicije je še poudaril, da se s predlagano rešitvijo, s katero se določitev osnovne plače veže na vrednost minimalne plače, uresničuje temeljna zahteva poslanskih skupin koalicije. S to spremembo se bo namreč tudi omogočilo, da se bodo lahko odslej upoštevala tudi dosežena napredovanja zaposlenih, kar dosedanja ureditev ni omogočila. Izpostavil je, da je sprejemanje parcialnih sprememb v preteklosti povzročilo raznovrstne anomalije in pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije in poslanskih skupin opozicije.

Amandma Poslanske skupine SDS k 2. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k prilogi dve in k prilogi tri, zato bomo o vseh navedenih amandmajih razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 2. člen ter prilogo dve in prilogo tri ter amandmaje Poslanske skupine SDS. SDS. Želi kdo razpravljati? Aha, bom odprla prijave, tako da vas prosim za prijavo.

Vi ste se prijavili, ne? Dobro. Potem pa, glejte, bom še enkrat odprla prijavo. Aha, dobro. Potem pa, bomo tako naredili, če se strinjate, gospa Kozlovič, da dam najprej gospodu Kosiju besedo in potem še vam. Izvolite, kolega Kosi. Ja, hvala, spoštovana predsednica za besedo in lep pozdrav. Torej, res je, dejstvo je, da sistem javnih plač, torej plač v javnem sektorju ni ustrezen, kajti javni sektor se ubada z velikimi težavami. Vemo, da so plače v določenih sektorjih res bizarne, predvsem pa so težave v tem, da delovna mesta v javnem sektorju več niso privlačna, in lahko smo priča torej številnim odhodom uslužbencev iz javnega sektorja v privat sektor. Torej na vseh področjih se ubadamo s tem mankom, naj bo to šolstvo, naj bo to torej sodstvo, potem drugi, medicinsko medicinski del, in tako naprej, policija in tako naprej. je, da plače v javnem sektorju oziroma ljudje se več ne samo ne zanašajo na to, da če si zaposlen v javnem sektorju, da potem imaš zagotovljeno službo, ampak je pomemben tudi njegov zaslužek. v tistem, ko začnejo službo v javnem sektorju seveda ljudje, ki imajo visokošolsko izobrazbo in tako naprej in v kolikor začnejo z minimalno plačo, seveda pa ne bo šel noben tega delati. Včeraj je bil zanimiv prispevek o pomanjkanju učiteljev in dejstvo je, da tisti, ki bi lahko začel učiti, torej učitelj nekje na začetku ima minimalno plačo, gre raje potem delati kam za blagajno, ker ima potem boljšo plačo. Tako, da seveda po eni strani tudi kot iz opozicije vseeno nekako je v redu, da torej imamo nov zakon, ki bi nekako to urejeval ta sistem javnih plač, vendar ta zakon ni tako idealen kot trdi Vlada in tako kot trdi koalicija.

Zdaj če je gospod Štrukelj podpisal to plačo, še ne pomeni, da se vsi sindikati s tem strinjajo. Dejstvo je, da se s tem niso strinjali sindikati zdravnikov in medicinskih sester, torej zdravstvo se s tem ne strinja, da vojska opozarja, sindikat vojakov, da ni ustrezen. Potem tudi vas opozarjajo glede sindikata torej občinskih redarjev in nenazadnje tudi številni pozivi občin glede plač poslancev oziroma županov, predvsem tistih manjših občin, torej občin do 2 tisoč in med 2 tisoč in 5 tisoč Torej dejstvo je, da smo nenazadnje dobili tudi ta poziv Združenja občin Slovenije, ki opozarjajo na to, da je teh občin celo 107, torej več kot polovico občin. In če to ni dovolj, da prisluhnete tem pripombam, potem ne vem. Če vas več kot polovica občin opozarja, da sistem, ki ga vi predvidevate oziroma ponujate v tem predlogu glede plač županov, ni ustrezen, ja potem ne vem, kako vi prisluhnete temu dejstvu. Gre za zelo pomemben zakon, veliko ljudi obravnava, veliki sektor obravnava in prav je, da bi se ta zakon imel širšo javno obravnavo. Žal temu ni tako, kajti vi ste se najprej, koliko, leto, dve pogovarjali s sindikati, dosegli nek dogovor, potem pa kar na hitro to speljali v proceduralni postopek. In na to vas opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, ki govori o tem, da gre za očitno kršitev Poslovnika Državnega zbora zaradi tega, ker ste s skrajšanjem rokov torej redni postopek, zakonodajni postopek nekako približali nujnemu postopku. Tako kot je bilo povedano s strani na seji odbora doktorja Dušana Štravsa kot Zakonodajno-pravne službe, bom kar citiral: "Najprej izpostavljamo kršitve Poslovnika v zvezi z izredno hitrim tekom rednega zakonodajnega postopka. Ta je primerljiv z nujnim zakonodajnim postopkom in onemogoča, da bi poslanci, službe Državnega zbora, strokovna in zainteresirana javnost tekom zakonodajnega postopka pretehtali domišljenost in obdelanost predlagane zakonske ureditve, saj ni objektivno dovolj časa za podrobno preučitev zakonskih rešitev v predlogu zakona, zato so podane samo splošne pripombe in o predlogu zakona". V tem delu mnenja je bilo podrobno predstavljena tudi kršitev Poslovnika zaradi skrajnega roka občinam za podajo mnenja. Kršitev Poslovnika! Zdaj hvalite se o pomembnosti zakona, potem pa kršite Poslovnik. In potem tudi opozarja na to, da je predlog zakona sporen z vidika načela pravne države, delitve oblasti in načela legitimitete. Opozarjajo vas tudi na ustavno sporne določbe. Zakonodajno-pravna služba tudi govori, da se odpira vprašanje fragmentarnosti, razdrobljenosti normativnega urejanja sistema plač v javnem sektorju, ker predlog zakona ne ureja celotnega sistema plač v javnem sektorju ampak samo elemente tega sistema; večji del plačnega sistema v javnem sektorju se bo urejal z akti, ki so nižji od zakonov. Torej vi dejansko res postavite temelje, ampak kot gradbenik vam povem, če so temelji slabi, potem objekt ne bo stal. Torej rabite trde temelje, na katerih boste lahko gradili celotni sistem. Če boste, domače rečem, zafurali že pri temeljih, potem bo stabilnost tega sistema zelo zelo vprašljiva. In tudi kar Zakonodajno-pravna služba nekako opozarja tudi glede velikega vprašanja izvedljivosti predloga zakona, ker v njem manjkajo nekatere vsebine zakona, ki jih bodo seveda urejali podzakonski akti. In pa kaj je najbolj pomembno: "Menimo, da hitenje z obravnavo predloga zakona z željo po čimprejšnji uveljavitvi zakona namesto odpravljanja ustavno in pravnosistemsko spornih rešitev, ki so bile predstavljene, povečuje možnost, da bo zakon urejal ustavno vprašljive, neizvedljive, razdrobljene, nejasne, nerazumljive in pomensko odprte zakonske rešitve".

Tudi predlagamo v amandmaju k 71. členu, da se delovna uspešnost namenja javnim uslužbencem, ki so v tekočem letu dosegli nadpovprečne delovne rezultate in bili nadpovprečno delovno obremenjeni. Zdaj, če nekomu daš dodatno delo, potem to ni delovna uspešnost, ampak bi moral biti dodatek za dodatno obremenjenost. Kar delovno uspešen je tisti, ki uspešno opravlja svoje delo. Torej, to ni tisti, ki ga dodatno obremeniš, ker nekdo, mogoče je, ne vem šel na bolniško ali karkoli, ampak ker nekdo pač ni efektiven in potem raje daš tistemu, ki pa je bolj efektiven. Ampak dejansko moramo nagraditi tistega, ki je priden, ki dela in si dejansko zasluži dodatek k tej plači. Seveda predlagamo tudi, da se lokalna skupnost odvzame iz sistema javnih plač. Župani vas opozarjajo o tem, imamo torej nekako lokalno samoupravo, ki jo dajemo določeno samostojnost, potem pa država določa plačo županom in tako naprej. To je nonsens. Dajmo postaviti torej okvir in se naj občina potem sama določa plačo županov in tako naprej tudi uslužbencev, tako kot pač oni želijo. In zdaj, da daste županu, torej manjših občin,

Res je, da ima župan mestne občine ali pa karkoli večji inštitut za sabo, javne službe, večjo občinska uprava in tako naprej, ampak ima tudi dodatno zaposlene, ima direktorja občinske uprave, ima vse druge, ima podžupane, številne podžupane in tako naprej. Ker župani manjših občin so mnogo bolj vpeti v družbo med ljudmi, kot župani občin z večje število prebivalcev. Tudi občina, ki ima manjše prebivalstvo, ni nujno, da je po površini manjša od ostalih, gre za podeželske občine, kjer se župani ukvarjajo s številnimi vprašanji, infrastrukturnimi težavami in tako naprej. Mnogo bolj vpeti.

in ki se morajo ukvarjati z različnimi težavami, kjer se recimo župani te večje občine, ampak vi jih vržete v koš kot drugorazredne župane in se hvalite o tem, kako se vzpostaviti ustrezen sistem. Tudi občini ne omogočate, da lahko nadgradi nekomu, ki pa je potreben v občini. Ta zakon tudi ne določa določene nagrade ali pa predvsem poklici, ki so zelo potrebni, zdaj vsi v istem razredu je to zelo težko. Zdaj vsi v istem razredu ne opravljajo enako težkega dela, zelo težko je primerjati določen poklic v različnih sektorjih.

ali pa medicinska sestra, ki dela v intenzivni negi ali pa nekje v zdravstvenem domu, v primarnem zdravstvu tudi ni enako obremenjena kot ta. Ali pa zdravniki, tudi specialisti. Govorite tudi o tem, kako se bodo povečale minimalne plače, ja, dejansko, res bo brez dodatkov sedaj minimalna plača, ampak tem se bo dejansko zvišala najmanj. In ta zakon, ki je zelo pomemben zakon bi rabil širšo razpravo, rabil bi širši kontekst, prisluhniti vsem ostalim. Tudi zelo kritičen je bil tudi predstavnik Sindikata vojakov, ki je celo opozoril na to, da v kolikor bo znotraj neke dejavnosti, se je večina sindikatov strinjala, v njihovem primeru bo torej policijski sindikat tisti, ki bo podpisal dogovor, kakšen bo sistem plač v vojski. Torej, policijski sindikat bo odločal o tem, kakšen bo sistem plač v vojski. Ampak, ko je bil nekoliko na odboru glasen ste ga hitro utišali. Niste prisluhnili vsem sindikatom. Kajti sindikat v Sloveniji ni samo sindikat

kjer ni kadra v domu za starejše, ne prisluhnete pa sindikatu Fides in tako naprej. Torej, ta sistem javnih, ta zakon še zdaleč ni idealen. In, seveda, če ne verjamete, bo pa to pokazal čas. Hvala.

po 15 letih, uspelo vam skleniti dogovor s sindikati, in čestitke tudi sindikatom. Danes, če bomo potrdili zakon, bomo s 1. 1. 2025 izboljšali stanje več kot 190 tisoč javnim uslužbencem. Očitno si to želimo samo v koaliciji, glede na razpravo, ki smo jo sedaj poslušali. Državljankam in državljanom je treba povedati, da plačna reforma se ne pripravlja, žal ali pa na srečo, tako, da ministrstvo pripravi neko rešitev in vsi sindikati kar podpišejo in se v tem strinjajo. Žal, tako pri plačni reformi ne gre. Plačno reformo se dela v soglasju s kar 47 sindikati,

na eni in drugi strani. In od leta 2008, po 15 letih, je uspelo skleniti dogovor in se vsaj v večini sporazumeti, da imamo danes ta zakon, ki ga obravnavamo. Istočasno čestitam za podpis kolektivne pogodbe s sindikati. Tu nas še nekaj dela čaka, zagotovo pa gremo v pravo smer in tudi mi v Svobodi smo optimistični, da bodo vsi dogovori sklenjeni in da s 1. 1. se bo res izboljšalo stanje, ki smo ga nenazadnje obljubljali. Jaz sem že na odboru povedala, ko smo zakon obravnavali, da različni visoki uradniki, ki pridejo k nam v Slovenijo iz tujih držav, nam zavidajo lepo naravo, zgodovinska mesta, bogato in kakovostno kulinariko, se pa začudijo, ko jim rečemo, da imamo 47 sindikatov. Kaj želim s tem povedati - da je resnično težko se dogovarjati s takim številom ljudi. Ampak, kot vidimo, ni nemogoče, ker dogovor je bil sklenjen in danes imamo ta zakon na mizi.

vsaj jaz nisem nikoli slišala ne predstavnika Vlade ne predstavnika koalicije, da je rekel, da je to idealen zakon. Vemo, da je še nekaj anomalij v sistemu, na to opozarjamo tudi poslanci Svobode in verjamemo, da se jih bo v prihodnje reševalo. gre pa pozabiti, kaj prinaša, torej vse te pozitivne lastnosti ali pa pozitivne stvari, ki jih ureja zakon. Večkrat smo o njih že govorili prav je, da jih ponovimo, ker si jih očitno nekatere poslanke in poslanci ne zmorejo zapomniti. Ena je, da nihče v javni upravi ne bo imel osnovne plače nižje od minimalne plače. To pomeni, da se bodo tudi vsi dodatki upoštevali z minimalno plačo, in to pomeni, da bodo imeli plače seveda višje, kot jih imajo danes. Najprej se bodo zvišale plače tistim z najnižjimi dohodki, in to je prav, zato to seveda v celotni koaliciji podpiramo. Zakon uvaja mehanizem spregleda izobrazbe, kar pomeni, da bodo lahko tudi tisti, ki danes so dobri delavci, ki opravljajo odgovorna dela, lahko bili za to tudi bolje plačani, kar danes žal ni mogoče v obstoječem sistemu. Višje so nagrade za uspešnost, kar pomeni, da tudi vodstveni kader, ki bo ocenjeval svoje zaposlene, bo imel več manevra za nagrajevanje spet tistih najbolj pridnih, najbolj učinkovitih, najbolj strokovnih javnih uslužbencev. 7. TRAK: (SC) – 10.30 (nadaljevanje) mlade generacije, ki šele vstopajo v javni sektor, hitreje napredovali, kot se to danes dogaja, kjer se predvsem stimulira senioriteto. zaposlene. Torej za zaposlene, ki bodo prihajali iz gospodarstva v javni sektor. Tudi njim bo javna uprava, verjamem sedaj, še bolj zanimiva. Skratka, zakon odpravlja nesorazmerja. Zadržuje tudi napredovanja tistim, ki si mogoče tega ne zaslužijo, kar je tudi danes bilo praktično nemogoče. Zdaj, kar se tiče očitkov predhodnika, da zakaj se hiti, kakšen postopek in tako naprej. Jaz mislim, da je bilo v dveh letih in več kot 60 sestankih, na katerih so sodelovali ali pa so imeli možnost sodelovati, vseh 47 sindikatov krepko dovolj časa, da se je o vsebini zakona pogovorilo, razpravljalo in dokaz je tudi ta, da je v bistvu večina sindikatov tudi dogovor podpisala in da stoji za tem zakonom. V Svobodi spoštujemo socialni dialog. K temu smo se zavezali tako v koalicijski pogodbi kot tudi v volilnem programu pred volitvami in zato bomo tudi spoštovali socialni dialog, ki ga je sklenila Vlada z večino sindikatov in seveda zakon, ki ga danes obravnavamo podprli. Veliko je bilo govora tudi o ubogih županih manjših občin kakšna krivica se jim dogaja. Glejte dajmo jasno si povedati, da vsem županom v Sloveniji se s

Če pa preidem zdaj na drugi amandma, ki ga je vložila opozicijska poslanska skupina. Seveda amandmaja jaz ne bom podprla neki podoben amandma so vložili tudi na odboru, ko smo obravnavali zakon in takrat sem rekla, kar bom danes ponovila, da se opozicija norčuje s tem, amandmajem. Zdaj, zakaj menim, da se norčuje? da se norčuje? Torej, da povemo državljankam in državljanom kaj v bistvu predlaga SDS s svojim amandmajem. Torej, oni predlagajo, da bi lokalno samoupravo izločili iz skupnega sistema plač v javnem sektorju. Že kolega Kosi je povedal kako si oni to predstavljajo, torej da bodo občinski sveti kar sami določali plače županov, plače zaposlenim, ker bo občinski svet sprejel sistemizacijo, ki določa višino plač in zdaj si predstavljamo, kako bi to izgledalo v praksi. 212 občin vsaka občina bi malo zase določala višino plač in zdaj si predstavljamo kakšna nesorazmerja bi šele takrat nastala. Torej, kaj bi si, ne vem, župani manjših občin določili plače isto kot jo bi imela recimo plača župana največje občine v Sloveniji in tako naprej? Dajmo povedati tudi to, da lokalna samouprava opravlja v bistvu primerljive naloge, kot jih opravlja državna uprava. Nenazadnje izvajajo občine naloge, veliko nalog iz državne pristojnosti, zaradi katerih jih je pooblastila država. Tako da so naloge primerljive in prav je, da ostajamo v tem, da je tudi segment lokalne samouprave v skupnem sistemu plač v javnem sektorju. Jaz si celo upam trditi, da so ta amandma opozicijski poslanci vložili brez dogovora z župani, ker si jaz res ne predstavljam, da bi si oni želeli izvajati amandma, kot si ga sicer opozicija zamišlja. Dobesedno gre za nek fantazijski amandma, brez nekih realnih osnov. Zdaj polna usta so jih bili iz zdravstva, mogoče bi razumela, če bi vložili amandma, da bi zdravstvo izločili, ne vem, iz sistema plač v javnem sektorju,

kot sem že povedala, ker spoštujemo socialni dialog, spoštujemo dogovore sindikatov in predstavnikov Vlade, in seveda si želimo, da se tudi z uresničitvijo vseh korakov, ki nas še čakajo, delo ne zaključi, da se nadaljuje z izboljšanjem dela v javnem sektorju, v javni upravi in tukaj vsaj kar se tiče poslancev Svobode vas bomo maksimalno podpirali in tudi pomagali, kar je v naši pristojnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Aha, vidim, da je še interes. Torej vas spet prosim za prijavo. Zdaj pa Zdaj pa imamo več prijavljenih, šest. Prvi dobi besedo kolega Anton hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci. Jaz bi mogoče samo tukaj obrnil malo glede ali pa dotaknil delovne uspešnosti. Včeraj je bilo tudi na javni RTV nekako prikazana lestvica kdo bo koliko nagrajen oziroma procentualno, kako bo se dalo nagraditi, ali pa, da bo nekdo dobil v procentih, nekdo 60 procentov, nekdo z najnižjo izobrazbo. Ali pa sistematizacija delovnega mesta naravnana tako, da dejansko ne bo mogel napredovati v plačni lestvici toliko kot nekdo, ki ima univerzitetno izobrazbo in bo recimo za svoje delo, za vpis delovnih nalog in pa obseg dela dobil 60

želim samo povedati, da tisti, ki bo dobil 12 procentov na tisoč ali pa manj kot tisoč evrov plače in pa nekdo, ki bo dobil na 6, 7 tisoč evrov plače, 60 procentov, mislim da ta zakon ne odpravlja nesorazmerij plačnih. Hvala.

Glejte, če govorite, da je bilo dovolj časa v sami pripravi zakona, bilo dovolj časa za usklajevanje, ampak še vedno imamo toliko pripomb z različnih strani, različnih deležnikov, se pravi, če govorite, da je dve leti časa bi trajalo samo usklajevanje, zakaj v dveh letih niste mogli uskladiti celotnega, celotne materije, celotnega predloga s tistimi sindikatnimi skupinami, ki so, ki predstavljajo poklice, ki so v Sloveniji najbolj deficitarni, od vojske, zdravstva, doktorske, doktorske stroke in tako dalje. Glejte, ne govoriti, da je potem bilo dovolj časa, če očitno niste imeli sami dovolj časa, kar prikazuje sama, sam predlog in same pripombe. Ampak enačiti to, da je bilo usklajevanje, da je zaradi dolgega časa usklajevanja mogoče kar tako zaobiti zakonodajni postopek, je totalno totalno skregano z vso ustaljeno proceduro, ki velja v takih predlogih. Glejte zakonodajni postopek je v pri teh vprašanjih nekaj popolnoma ločenega, kar se tiče same materije. Tu imamo možnosti poslanci, poslanske skupine dodati svoja mnenja, svoje amandmaje, zainteresirana javnost ima možnost v javni razpravi podati dodatne pripombe, ne pa, da vi govorite, ja saj mi smo se že usedli, uskladili, sedaj pa le sprejmimo to čim hitreje. Ne gre to tako. Naslednja stvar. Meni se zdi to, kar ste prej povedali, gospa Kozlovič,

In naš predlog ravno zasleduje ta načela, tako da govoriti o tem, da se norčujemo s tem predlogom, je skrajno zavržno, predvsem pa diskreditirate delo opozicije in naše poslanske skupine, ki s tem, kot še enkrat poudarjam, zasleduje finančno avtonomnost in avtonomnost organizacijskega vidika samih lokalnih samouprav. Če pa že govorite o plačah županov, glejte, upoštevali ste samo en vidik, število prebivalcev, ko pa pogledamo velikosti občin, pa ugotovimo, da največje občine v Sloveniji površinsko gledano sploh niso tiste z največjim številom prebivalstva, in taki župani imajo še posebej, še posebej več dela, kar se tiče stika z ljudmi v občini, dela na terenu, pregleda investicij in tako dalje in tako dalje. Predvsem pa se tu poraja vprašanje seveda še nadalj..., tez, ki jih župani izpostavljajo, z vidika infrastrukture, z vidika delitve same infrastrukture na državno in lokalno, katere morajo potem zasledovati in tako naprej. Veseli me pa samo nekaj; danes še nisem slišal besede reforma, kajti prvo, ko ste, ko je ta zakon prišel v medije oziroma ko ste ga obelodanili, ste govorili o veliki reformi. Zakon ni nobena reforma, gre za posodabljanje obstoječega sistema in to je to. Ponovno izenačujete lestvico, 1. razred usklajujete z minimalno plačo. Tudi na začetku smo poslušali razne speve, da bo ta zakon omogočil, da noben ne bo plačan pod minimalno plačo v javnem sektorju, čeprav sami dobro veste, da se je doplačevalo razliko in da noben nikoli ni dobil izplačila, ki bi bil nižji kot izplačilo minimalne plače. Še enkrat, to ni nobena reforma, gre za posodabljanje obstoječega sistema in mislim, da čez 10, 15 let bodo tisti, ki bodo takrat sedeli v tem Državnem zboru, lahko ponovno usklajevali obstoječi sistem,

Ker sem bila očitno narobe razumljena, naj takoj povem, da jaz sem občinarka po duši, več kot 16 let sem delala na občini, srce mi bije za lokalno samoupravo in nikakor nisem bila poniževalna ali kakorkoli, ampak se bom vedno borila za lokalno samoupravo, kar sem tudi, se mi zdi, že večkrat dokazala in se bom še naprej, zato te neke populistične fraze jih ocenjujem bolj kot same sebi namen. Zdaj, kar se tiče plač županov, torej tudi predstavniki vseh treh združenj občin so bili prisotni na vseh sestankih, so imeli možnost, na sam potek dogovarjanj. In, vsaj kolikor imam jaz informacije, nobeno združenje ni predlagalo pogajalcem, da bi se plače županov določale po številu prebivalstva in po velikosti občin. Na prvo žogo mi je celo ideja všečna, mogoče za premisliti za enkrat v naprej ob kakšnih drugih spremembah, ampak očitno župani 212 občin niso videli v tem problema, kar vi zdaj izpostavljate. Ampak kot rečeno, meni ideja na prvo žogo mi je všečna. In ja, danes imamo plačno reformo - evo, prvič sem rekla. Lahko rečemo tudi, da je posodabljanje obstoječega sistema, ampak veste kaj? Od leta 2008 ni nobenemu uspelo posodobiti sistema in izvesti plačno reformo. Že prej sem povedala, kakšne novosti prinaša ta zakon, prinaša neke spremembe. In še enkrat, ja, ni idealno, ker se je težko dogovoriti s 47 sindikati, da bi bilo idealno. Če boste pa vi kdaj imeli priložnost ponovno odpreti plačno reformo in jo izvesti tako kot vi mislite, da je prav, se pa že veselim, če bo vam uspelo doseči, doseči soglasje s 47 sindikat, in karkoli bo manj od tega, bo veliko, veliko razočaranje.

Torej, niste ga uskladili. Ker če bi ga takrat v dve leti in pol, ko ste usklajevali ta zakon z lokalno skupnostjo, danes teh pripomb ne bi bilo. In potem govorite o tem kakšen kaos bi bil potem tukaj, kako bi potem bili eni župani v podrejenem položaju. Glejte, saj tudi danes pa pogledamo nek sistem, mogoče recimo v gospodarstvu, kaj imajo vsi direktorji potem iste plače ali pa zaposleni po posameznih, pa je več tisoč podjetij. Pa če se občina, občinski svet s tem strinja, da ima nekdo župan ali pa nekdo zaposlen v javni upravi, torej v občini takšno plačo, je potem to njihova stvar. Potem bodo pa potem volivci odločili ali je to, da so si plače povečali, ustrezne ali ne. Lahko pa s tem zakonom postavimo en okvir, do kod lahko župani gredo, da župan ne bo imel večje plače kot, ne vem, predsednik Vlade ali kdo drugi v državnih ustanovah. da določimo bizarno minimalno majhno plačo tistemu županu, ki je do 2 tisoč oziroma do 5 tisoč prebivalcev in damo potem za 20 razredov večjo plačo. In tudi razlike med posameznimi razredi zelo preskakujejo, med enimi imamo dva, med enim imamo tri in tako naprej. Zakaj ni to potem sorazmerno povečava? Zato predlagamo, ker dejansko lokalna skupnost je samostojni in neodvisni organ. In zdaj država določa. In danes imajo občine težave. Občine imajo težave, ne vem pri režijskih obratih, pri drugih zaposlenih, ker ga ne nagraditi, ne more dati zaposlenega, da bi lahko potem opravljal neko delo. Da je pa župan ene majhne občine toliko manj vreden kot velike občine pa ne bi držalo. Zato, ker župani velikih občin imajo za sabo veliko pomoči, veliko število podžupanov, direktorjev občinskih uprav in tako naprej, in sploh se s tem ne ubadajo, ker se ne morejo s tako velikim sistemom ubadati. Medtem ko župani majhnih občin nimajo občinskih uprav, so pa skupne občinske uprave, nimajo določenih zaposlenih, jih ne morejo imeti in veliko dela opravljajo sami in so zaradi tega tudi v tem smislu bolj obremenjeni. Imajo velike površine, mogoče tereni, ne vem, kot so hribovit teren in tako naprej, so velike težave, da potem to rešujejo in so vpeti v svojo funkcijo skoraj več kot 24 ur na dan, lahko rečem. In zaradi tega ta sistem ni tako idealen kot govorite. Res pa je, da ne morete doseči idealnega. Se strinjam s tem. Ampak da vam iz enega sektorja, torej zdravstva, najbolj odločilni sindikati, kot so FIDES ali pa Sindikat zdravstvene nege ne podpiše tega, da vam vojska ne podpiše tega, torej vi ste izločili veliko sistemov iz tega sistema, smo jim niste prisluhnili. Torej, dve leti pa pol še vi niste prisluhnili vsem tistim, torej niste prisluhnili zdravstvu, niste prisluhnili vojski in tako naprej. In potem najdite rešitev, da bo policijski sindikat odločil kakšne plače bodo v vojski. Zato tudi so amandmaji, ki smo jih potem dali v naslednjih členih, pa mogoče o tem kasneje, da potem podpišejo torej sindikati vsaj štiri oziroma večina iz javnega sektorja, torej da predlagamo, da s kolektivno pogodbo za javni sektor je sklenjena, ko jo podpiše Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja. Ni samo sindikat šolstva tisti glavni, pa še en zraven, saj vemo kdo je tam vodja.

Pogajanja so, ko se dve strani pogajata, vsaka ima neke svoje zahteve in prideš na sredini. Pogajanja ne izgledajo tako, da ena stran, ena stran prikaže oziroma ponudi seznam svojih želja in jih druga stran v celoti sprejme. Kar se tiče komentarjev vseh županov, res je, veliko smo jih dobili z eno pripombo: večinoma vse so bile copy-paste, če rečem, torej prepisane, identične, le glava in podpis je bil drugačen. če imajo občine le eno pripombo na celoten zakon, jaz mislim, da smo več, več kot uspešni. plač, da naj jih določajo občinski sveti in podobno. Jaz se zelo živo spominjam covid dodatka, ki ste jih vi dajali oziroma ste jih vi predpisali in kakšen kaos je takrat v tistem času nastal, ko so praktično vsi vodje, direktorji, predstojniki sami določali, komu in koliko dodatka. Glejte, na terenu je bilo takrat to grozno in res si ne bi želela ponoviti te iste napake in ustvariti to kaotično stanje, ki smo mu bili zaradi dodatkov na način, kot ste jih vi dajali in jih vi predpisali ustvarjeno. Za konec pa: zdaj so mi povedali, kolega Kosi, da imate rojstni dan. Vse najboljše. To je pa zelo lepo. Vse najboljše tudi z moje strani. Da se ne bodo druge besede polagale v moja usta, tako kot včeraj, a ne? Tako da gremo naprej s kolegico Saro Žibrat. Izvolite. Za njo dobi besedo kolega Milan Jakopovič. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi tudi jaz pohvalila ministra, svojega bivšega poslanskega kolega in celotno ekipo, ki je res trdo delala od jutra do večera, da ji je uspelo nekaj, kar smo mislili, da v naši deželi pod Alpami ni več možno. In sicer, skleniti dogovor z večino sindikatov o skupnem sistemu plač v javnem sektorju. Poslušamo očitke, da nismo prisluhnili vsem sindikatom, recimo, da nismo prisluhnili sindikatu Fides. Res je. Ste jim pa prisluhnili samo vi s protikoronskimi ukrepi. In to je bil edini sindikat, če se prav spomnim, ki ste mu takrat prisluhnili, medtem ko so pa bili recimo policisti lenuhi. Če ste zares želeli prisluhniti sindikatom, ki jim nismo prisluhnili mi, potem bi od vas pričakovala kakšne konkretne, resne amandmaje, vendar pa tako kot je izpostavila že kolegica Tamara Kozlovič, so vaši amandmaji malce smešni in neresni, če lahko milo rečem. In sicer recimo amandma k 2. členu, kjer želite, da plače županov oblikuje občinski svet. Jaz ne vem ali ste se zares posvetovali z župani? Ali si župani res želijo, da bodo vsakič podvrženi populizmom, ko se bo odločalo o njihovih plačah, tako kot so podvrženi populizmom ministri, ko se pogovarjamo o ministrskih plačah? V bistvu me ima malo, da bi bila malo hudomušna pa dejansko podprla ta amandma samo za to, da bi bilo 212 županov jeznih na vas. Potem amandma k 8. členu,

Če se vrnem bolj na splošno razpravo. Zelo me boli, ko poslušam očitek predvsem iz opozicije glede tega, da minimalna plača že sedaj obstaja v javnem sektorju, saj država doplača vsem tistim razredom, ki so pod minimalno plačo. To je popolna diskreditacija največjega dosežka te reforme in sicer, da noben javni uslužbenec ne bo več v plačnem razredu, ki je pod minimalno plačo. ko govorite, da je to čisto brez zveze, ker že sedaj 12. TRAK: (DAG) - 10.55 (nadaljevanje) vsi dobijo minimalno plačo izplačano na račun. To je norčevanje iz vseh tistih ljudi, ki točno vedo, kaj to za njih pomeni. Točno vedo, da z napredovanjem ne morejo izboljšati svoje plače, da ne morejo izboljšati svoje pokojnine. Zato se mi zdi, da je res, ne vem... Jaz se opravičujem vsem ljudem, ki so trenutno v plačnem razredu J, da poslušajo take neumnosti. Za konec pa na malce bolj pozitivno noto. Rada bi pohvalila tudi enega za mene ključnih ukrepov, ki se bo dotikal predvsem mladih, in sicer te možnosti hitrejšega napredovanja po plačnih razredih, s čimer, menim, si bodo mladi, ki bodo prihajali v javni sektor, lahko dejansko izboljšali materialni položaj, če bodo izkazali neko nadpovprečno nadarjenost in marljivost.

Glejte, jaz nisem govoril o minimalni plači, jaz sem govoril o izplačilu. Se pravi, govorimo o dveh različnih konceptih. Ampak vi ste uvodoma oziroma kadar ste predstavljali zakon, govorili, da ljudje v javnem sektorju dobivajo na račune manj od minimalne plače; to so bile vaše besede. Zato sem rekel, da gre s tega vidika za zavajanje. In zdaj ste samo prikimali temu, kar sem jaz prej poudaril, pa čeprav vi govorite, da ni res, da gre za posodabljanje obstoječega sistema, kajti usklajevanje plače, mislim, minimalne plače in plačilnih razredov, je točno to, posodobitev. Glejte, beseda reforma - prosim, odprite Slovar slovenskega knjižnega jezika - pomeni spreminjanje oziroma spremembo, ne posodobitev. Tako si dajmo enkrat naliti čistega vina in povedati stvari tako, kot so. Hvala lepa.

obrazlagal ta amandma, kajti mi z amandmajem ne predlagamo samo tega, da se iz javnega sektorja izločijo plače županov, ampak celotne lokalne uprave, kajti v amandmaju piše, občinski svet z odlokom z odlokom določi sistemizacijo v občinski upravi in javni zavodi, v katerih je ustanovitelj lokalna skupnost, plače za zaposlene na podlagi sistemizacije določi župan. In zdaj, če župani se ne bodo s tem strinjali, saj se tudi s tem, kar vi predlagate, ne strinjajo, 107 županov se s tem ne strinja, pripombe so podale tudi ostale občine, mestne občine, torej tudi tiste z več prebivalcev, da ta sistem, ki ste ga vi sedaj uvedli, ni ustrezen. Hvala lepa. Kolega Milan Jakopovič, imate besedo. Za vami dobi besedo še magister Darko Krajnc. Izvolite. MILAN Sprejetje tega zakona, ki je danes pred nami, pomeni prvo fazo prenove plačnega sistema in je rezultat, kot smo že slišali, dveletnih pogajanj med socialnimi partnerji, torej rezultat dveletnega socialnega dialoga. Seveda, pri vsem tem gre za kompromis, kompromis, je pa pomembno povedati, da je ob tem kompromisu izjavo o usklajenosti podpisala velika večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, kar je bil osnovni pogoj. Ko se govori o tem, je izjavo o usklajenosti zakona podpisalo 30 od 47, 46 reprezentativnih sindikatov, kar je ustrezna večina, za kar so se itak dogovorili že takoj na začetku, oktobra 2020, 2022, in sicer, da bo zakon usklajen, če bo izjavo o usklajenosti podpisala večina vseh reprezentativnih sindikatov, torej najmanj 24. Kaj to pomeni za socialni dialog? Jaz mislim, da veste. Žal pa se v preteklosti ta socialni dialog ni velikokrat, da ne rečem večinoma, upošteval. Seveda gre za prvi korak,

za eno leto je bila zadeva malce zamaknjena, tudi zaradi katastrofalnih poplav, in to so ljudje razumeli. Je pa, roko na srce, nepravičnost tega celotnega plačnega sistema nekaj kar nas spremlja že vrsto let, ne samo zadnji dve leti in zato je bilo nujno potrebno to nasloviti in tukaj zahvala vsem pogajalcem, ki so se lotili tega in nas pripeljali do tega trenutka, hkrati seveda ob zavedanju, da nas čaka še kar nekaj dela, da pridemo do cilja in predvsem zato, da pridemo do cilja, do cilja, je ta zakon ki je pred nami nujno potreben, in zato ga bom seveda potrdil. Ob vsej tej debati je najbrž nujno povedati tudi zakaj smo tam, kjer smo danes. Jaz sam bi razdelil ta plačni sistem nekako na dve veji. Prva veja kjer kjer se lahko strinjamo, da je plačni sistem neusklajen, da so plačne plačna razmerja nepravična, to predvsem izhaja iz tega, ker vsebuje ta plačni sistem določbo, kjer je za uskladitev nujno potreben pogoj, da pride do dogovora med sindikati in Vlado, torej med socialnimi partnerji in do tega ni prihajalo, v vseh teh letih do tega ni prihajalo, ko govorimo o socialnem dialogu, ki trenutno poteka. V preteklosti tega ni bilo zato imamo danes prenizke plače, zato se plače niso usklajevale, ker ni bilo socialnega dialoga, ni bilo dogovora, plače se posledično niso usklajevale oziroma so se usklajevale bistveno počasneje, kot bi se morale in danes imamo v sistemu kup plač, ki so prenizke, to ne vpliva samo na, ne vem, ko na mesec, mesečno dobiš plačo in potem moraš preživeti z njo cel mesec, to vpliva na marsikatero drugo stvar, tudi na pokojnine, ker s prenizkimi plačami se izplačuje prenizke prispevke in posledično imamo tudi prenizke pokojnine. Skratka v preteklih desetletjih se tega ni naslavljalo dovolj, ker pa ni prihajalo do enotne uskladitve po celotnem plačnem sistemu, so seveda sindikati znotraj potem parcialno naslavljali, naslavljali problematiko prenizkih plač, kar je razumljivo. Čeprav marsikdaj so se plače dvigovale tistim najglasnejšim, ne tistim, ki bi najbolj potrebovali. In seveda imamo plačni sistem, ki je danes razsut. Druga veja, ki je pomembna je minimalna plača, torej tisti minimum, ki je potreben, da nekdo, ki pošteno dela, ki polni delovni čas dela, dobi pošteno plačilo za opravljeno delo. Kaj je tisti minimum? Tukaj je pristop bil malce drugačen, tu je odgovornost na ministru za delo in Levica je v preteklosti to zelo naslavljala. Če se spomnite 2018, so bili iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, hkrati pa se je vzpostavila ena najbolj naprednih formul za izračun minimalne plače, ki temelji na minimalnih življenjskih stroških, plus 20 kaj je minimum? Mi smo imeli v plačnem sistemu ogromno, na tisoče ljudi, ki so prejemali manj kot minimalno plačo. Torej, nekdo z visoko izobrazbo je konec meseca prejel, kaj, minimum in to je sramotno, in zaradi tega tudi zaradi tega je potrebno to bilo nasloviti. Če se vrnem na Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, torej s 1. 1. se bo plačna lestvica začela s prvim plačnim razredom v višini letošnje minimalne plače, ki je trenutno nekje med 25 in 26 razredom. Zakaj je do tega prišlo? Zato sem prej razlagal, plače se niso usklajevale, zaradi nezmožnosti dogovora med socialnimi partnerji, na drugi strani pa se je minimalna plača postavila na nek trden, pravičen temelj in ker se plače niso usklajevale, je potem ta minimalna plača požirala vedno več razredov, plačnih razredov. Najnižje plače se bodo zato končno izboljšale tudi tem na najbolj kritičnih področjih, kar pomeni popravo in bolj pošteno plačilo za vse tiste poklice, pa, ne vem, negovalke, bolničarje, vzgojiteljice, kuharice, tehnično osebje in vse druge podcenjene in za razvoj 14. TRAK: (VP) 11.05 (nadaljevanje) in delovanje naše družbe ključne poklice, in tudi za druge, ki v vseh dosedanjih pogajanjih za izboljšanje delovnih pogojev niso bili uspešni. S tem se bo končno dodala vrednost tudi tem podcenjenim poklicem in se jim bo omogočilo napredovanje. In z novim načinom napredovanj se bo spodbudilo tudi pridobivanje novega kadra v javni sektor, kjer vemo, da vlada pomanjkanje, saj bodo mlajši zaposleni, ki se bodo pač zaposlili, lahko hitreje napredovali. Osnutek zakona pa zvišuje tudi delež skupne mase plač za nagrajevanje, pri čemer bodo javni uslužbenci v okviru redne delovne uspešnosti lahko prejeli celo dvakratnik svoje osnovne plače. Če na tem mestu zaključim še z dvema zelo pomembnima vidikoma na temelju tega pomembnega rezultata socialnega dialoga. Prvič to, da se uvaja avtomatizem usklajevanja plač; tudi, če ne pride do dogovora med socialnimi partnerji, se bo plače, se bodo plače uskladile vsaj za 80 procentov, lahko pa tudi več, če pač do dogovora pride, kar pomeni, da se bo vsako leto plače avtomatično kar do sedaj smo videli, da ni bilo in tega zdaj nimamo. Tudi zato je Ustavno sodišče v odločbi o sodniških plačah ugotovilo, da je realna vrednost sodniških plač padala - in tudi ostalih - ravno zaradi dosedanjega neusklajevanja plačne lestvice. In drugič, osnovna plača vsakega javnega uslužbenca bo najmanj v višini minimalne plače. Tudi ko se minimalna plača poviša, bo ta javni uslužbenec takoj uvrščen v višji plačni razred tako, da bo njegova osnovna plača najmanj minimalna; to varovalko določa 15. člen predloga zakona in vsi dodatki bodo obračunani od te osnove, torej najmanj od minimalne plače. Ta napredovanja pa bodo realna, poznala se bodo pri plači, že pri prevedbi plač iz starega v novi sistem bo vsako že doseženo, do sedaj doseženo napredovanje za prvi plačni razred višje od izhodišča. Torej recimo čistilka z vsemi napredovanji danes, ki danes sicer, tako kot ste rekli, prejema znesek minimalne plače, ampak se ji niso nikoli upoštevali napredovanja, bo po novem imela vsaj za 30 % višjo osnovno plačo od minimalne. delovna mesta, ki so danes v plačnih razmerjih pod minimalno plačo, ne bodo vsa uvrščena samo na minimum, torej na višino minimalne plače, ampak bodo ustrezno dosedanjim napredovanjem razporejena od 1. do vsaj 10. plačnega razreda nove lestvice. Zakon uresničuje eno naših temeljnih programskih zahtev, torej programskih zahtev Levice, ki je bila tudi na našo pobudo vključena v koalicijsko pogodbo, in to je odprava plač pod minimalno plačo, s katero se pač odpravlja problem tega enakega plačila tistih javnih uslužbencev, katerih osnovna plača je bila pod minimalno plačo, ne glede na to, da so uvrščeni v različne plačne razrede. In za konec, pač sprejetje tega zakona, ki je pred nami, pomeni seveda samo prvo fazo, ampak brez te faze tudi ni naslednje, tako da jaz vsem želim uspešno delo še naprej. Seveda bom zakon podprl. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnji v tem krogu ima besedo kolega magister Darko Krajnc. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod minister z ekipo, kolegi. O plačah v javnem sektorju smo že veliko razpravljali. Definitivno gre za zelo kompleksen sistem, veliko različnih poklicev, imamo 5 stebrov, 67 razredov, veliko plačnih skupin, podskupin in bi si upal trditi, da je umetnost možnega to, kar je bilo doseženo v teh dveh letih pogajanj na socialnem dialogu, kjer smo že od začetka vedeli, da bodo nekateri s figo v žepu v zadnjem momentu ne podpisali tega dogovora, da se lahko potem ekstra v javnosti izsiljuje in potem pogaja naprej, ampak te sodbe pustim za prihodnje. Kolegi pred menoj so povedali veliko napredkov tega zakona in definitivno to, kar je sedaj kolega Milan govoril o minimalni plači, je nek civilizacijski dosežek, ki je prav, da smo ga naredili. Veliko ljudi ni dosegalo minimalne plače in treba se je tudi vprašati, kaj je vse to potegnilo za sabo pri napredovanjih, dodatkih, plačilih prispevkov in tako dalje.

2008 je bil vzpostavljen plačni sistem, ki se ga je 2. 12 z ZUJF om zaklenilo na določenih momentih. Potem je prejšnja vlada v 2021 januarja že napovedala prenovo plačnega sistema, ki ga ni bilo. Tej vladi, v koaliciji Svoboda je to uspelo, jaz sem vesel, da je bilo toliko treznosti, da se niso pregovarjali in napadali v javnosti, ampak so se pogajali z argumenti in upam, da bo to tudi tudi imelo nadaljevanje, tako kot sem v eni od oddaj na radiu poslušal, kako naj bi se v bodoče naslovilo tudi vprašanje učinkovitosti javnega sektorja, storilnosti, dopustov, tudi absentizma na splošno v naši družbi, pa seveda napredovanja, dodatkov, merljivih dosežkov in tako dalje. Za to potrebujemo in imamo določena merila. V praksi pa je vedno človeški faktor. Sedaj pa pridem do tega, da naslovim amandma. Tudi sam sem bil deset let svetnik v občini Šentilj, v občini, ki je od SDS ugrabljena že od ustanovitve in kjer je župan ne glede na to, kdo je figura, ki ga vodi, nekdo od zunaj z veliko koalicijo. Pri nas velja reklo, da imamo nadžupana, to je vodja koalicije iz vaših vrst kolegi. In jaz ne bi zaupal v tak sistem, kjer bi občinski svetniki še bolj izsiljevali župane, ki so že itak ujetniki in figure, da potem še bolj delajo po njihovih notah. Mislim, da država potrebuje sistem. Državni zbor je najvišji organ v tej državi in mislim, da je prav, da pravila delovanja te države v nekem osnovnem konceptu sprejmemo tukaj. Nepriljubljeni poklici so vrsto let bili tisti, ki so bili tepeni pri vsaki spremembi plač, zato ker pač nihče ni želel zvišati plač sodnikom, funkcionarjem in še marsikomu. Tudi v to grenko jabolko je bilo potrebno ugrizniti in tudi tu so koraki naprej narejeni. In ne razumem županov, ki seveda, kot je rekla kolegica Kozlovič, pišejo isti dopis z drugačnim podpisom, pa mogoče uvodni dva stavka, plače se jim bodo zvišale skoraj za 50 procentov. Tu pa smo priča taki razpravi, kot da jim znižujemo plače. Tako da to mi res ni jasno. Seveda razumem opozicijo, da je kritična do ureditve tega plačnega sistema in na splošno do vsega, kar pač dela koalicija. To je že neka folklora v tej državi, da tudi če so dobre stvari na pladnju, je treba biti kritičen. Ni idealno, verjamem, da lahko določene stvari v sistemu javnega sektorja še izboljšamo, da tudi niso samo plače tisto, kar lahko deluje in poganja delo v javnem sektorju. Tako da želim ministrstvu in tudi vsem, ki sodelujete pri tem, ki boste se ponovno pogajali o spremembah nesorazmerij v sistemu plač v javnem sektorju veliko poguma pa seveda uspeha pri pogajanjih. Seveda so vedno več stvari vpletenih pogajanjih je težko doseči tisto, kar si zastaviš kot nek absolut. In ja, tudi mene motijo vse te lestvice, ki so vsak mesec objavljene, 50 najplačanih plač v javnem sektorju, ki segajo tja do 20 tisoč in česa se ljudje, državljani v tej državi sprašujejo na podlagi česa niso obrazloženi dodatki. Teh dodatkov je veliko. In velikokrat je tudi v tem javnem sektorju problem že na splošno, nadrejeni podeljuje ocene podrejenim, od katerih je pa odvisna njegova pozicija. Torej gre velikokrat za trgovino. Jaz dam vam dobre ocene, vi pa meni podporo in tako deluje. Žal, človeški faktor je vedno tisti, ki na koncu prevlada, Jaz pa vseeno mislim, da to, kar imamo danes na mizi, je uspeh. To povedo tudi marsikdo v javnosti, če bom rekel ne preveč kritično in enostransko pogledate, kako se o tem plačnem sistemu po novem govori. Seveda pa nas čaka še veliko dela in gospod

(nadaljevanje) nihče ne oporeka tega, da ste plače županov zvišali in tudi opozicija ne oporeka temu, ampak na to opozarja več kot polovica občin, da plače županov niste praviloma razporedili. To vas ne opozarja SDS, ampak vas v sklopu združenja opozarja več kot polovica občin, ampak očitno je to za vas nekaj, kar ni pomembno, da ji prisluhnete. In pa da govorite, da pa je SDS ugrabil občino Šentilj. Torej, kaj je SDS nastavil župana? Ali je dobil županski mandat na podlagi volitev? Je občinske svetnike SDS nastavil ali so nastavili, torej občani, občanke na podlagi volitev? Torej, v takem primeru lahko govorim, da pa je država ugrabljena s strani svobode očitno tako.

dogovoru za Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Torej, po 16 letih se končno nekaj resnega dogaja. Zakon uresničuje eno temeljnih programskih zahtev Levice, kot je že kolega pred menoj omenil, ki je vključena tudi bila v koalicijsko pogodbo in sicer odpravo vseh plač pod minimalno plačo. S predlogom udejanjamo načelo enka je minimalka, tako da izenačujemo prvi plačni razred v sistemu plač v javnem sektorju z minimalno plačo. Sistem bo vseboval tudi varovalke, ki bodo preprečile, da bi, zaradi dviga minimalne plače najnižji razredi znova zdrsnili pod prag minimalne plače. Največ in takoj bo plačna reforma prinesla najslabše plačanim, ki so trenutno uvrščeni do 25. plačnega razreda oziroma prejemajo minimalno plačo z doplačilom ali brez doplačila. S 1. januarjem 2025 si lahko zdravstveno osebje, učitelji, gasilci in vsi ostali zaposleni v javnem sektorju obetajo ne le višje plače, ampak tudi konec plačnega sistema, v katerem je 25 najslabše plačanih razredov prejemalo osnovno plačo nižjo od minimalne. Najnižje plače se bodo končno izboljšale na najbolj kritičnih področjih kot so socialna varnost, domovi za starejše, kultura, torej tudi na resorjih, ki so kritični in plačani, in to je bistveno, če smo pravična, solidarna in socialna država. plačnega sistema in pošteno plačilo za vse tiste poklice, negovalke, knjižničarje, pomočnice vzgojiteljic, kuharje, kuharice, tehnično osebje ter druge podcenjene poklice je za Levico in za to družbo velik dosežek. Z dvigom minimalne plače pa se dvigujejo tudi ostale plače v javnem sektorju. In zakon vsebuje varovalko, s katero predvideva, da tudi v prihodnje zaposleni v najnižjih razredih ob zvišanju minimalne plače ne bodo zdrsnili pod njeno raven. Zvišanja se bodo zgodila v šestih tranšah, kot že omenjeno. Najprej bodo dviga deležni najslabše plačani, to je zelo pomembno. Najprej bodo dviga deležni najslabše plačani, se pravi bolničarji, negovalke, knjižničarji, pomočnice vzgojiteljic, kuharji, kuharice, tehnično osebje. Osnutek zakona zvišuje delež skupne mase plač za nagrajevanje dosedanjih 2 na 3 odstotke, pri čemer bodo javni uslužbenci v okviru redne delovne uspešnosti lahko prejeli dvakratnik svoje osnovne plače, kriterije pa bodo natančneje določili v krovni kolektivni pogodbi za javni sektor. letih to, kar v 16. letih ni uspelo priti do teh sprememb se zdaj dogaja na tem področju. In zato zakon seveda podpiram, ne podpiram pa

Mislim, da tukaj ni nobenega poslanca oziroma ne bi smelo biti nobenega poslanca, ki si ne bi prizadeval, da je ta plača čim višja v Republiki Sloveniji, ampak v kaj se je ta ideja na koncu izpirila. Glejte skozi leta bom rekel političnega pregleda lahko hitro ugotovimo, da kadar je bila na oblasti leva politična opcija, smo bili v vsakem letu priča populističnemu dvigovanju minimalne plače. To populistično dvigovanje minimalne plače nikoli ni bilo usklajeno z ostalimi plačnimi razredi v javnem sektorju in danes imamo situacijo, ki jo imamo. Naslednja stvar. Kolegica pred mano je rekla, da zakon največ prinaša najslabše plačanim v javnem sektorju. Gospa kolegica, nisem vedel, da so funkcionarji najslabše plačani v javnem sektorju, nenazadnje pa je bila ravno vaša stranka v predhodnih mandatih tista, ki je imela znan napev "poslance na minimalce". Naslednja stvar, glejte, socialni dialog. Kako lahko govorite o socialnem dialogu, ko pa 17 sindikatov ni pristopilo k podpisu omenjenega novega predloga. Glejte, pa da ne bo izpadlo, da gospa Kozlovič je prej omenila, da ko bomo mi imeli možnost, pričakuje od nas, da bomo pridobili podpise vseh sindikatov in tako dalje. Sploh ne govori, ne gre beseda o tem. Beseda gre o tem, da ste izpustili sindikate poklicev, kateri so najbolj kritični v Sloveniji. Omenjali smo od vojske, ki je drastično podhranjena in velik razlog za to so tudi plače v vojski, do zdravstva, kjer traja najdaljša stavka v zgodovini Republike Slovenije. Še enkrat, moram reči, da to, da slišimo, da naj bi ena stranka ugrabila občino, gospod Kranjc, ne vem, v Šentilju kolikor vem, imate lokalne volitve, tam ljudje odločajo in očitno so zadovoljni s kako tam župan upravlja z občino, v nasprotnem primeru ne bi dobil mandata, tako da s temi arogantnimi populističnimi napevi res ne vpletajte, kajti je zelo diskriminatorno, predvsem pa žali demokratično ureditev v Sloveniji in žalite s tem tudi vaše občane, ki jih s tem obtožujete, da očitno volijo osebo, ki ima nadžupana in tako dalje. Mislim, totalno totalen absurd. In s tem ko bi naš amandma omogočil lokalnim skupnostim, da same postavljajo hierarhijo znotraj plač v lokalni samoupravi, bi dosegli tudi to, da direktor občinske uprave ne bi več imel višje plače od župana, kar je v tem zakonu, ki ga sedaj predlagate skozi čas ponovno mogoče. Na te rešitve ciljamo v Slovenski demokratski stranki z našim amandmajem. In še enkrat, to ne gre za nobeno norčevanje, gre za avtonomnost lokalnih skupnosti in za možnost samoorganizacije znotraj lokalne skupnosti, kajti mislim, da je to lokalnim skupnostim tudi z zakonodajo in na koncu koncev tudi z Ustavo Republike Slovenije dano, vi pa teh ciljev ne zasledujete. Nenazadnje tudi, če pogledamo mnenja lokalnih skupnosti, si vse sledijo tudi v smislu, da so finančno daleč, daleč od avtonomnosti pa lahko govorimo o plačah, o proračunih in tako dalje. Hvala lepa.

tega nihče ni rekel in tudi nihče v Levici ni rekel "poslance na minimalce". To si vi izmišljujete, in prosim nehajte opletati s takimi puhlicami. Pač pa sem rekla, da se najprej zvišujejo plače najslabše plačanim razredom in poklicem. Kar se pa tiče določbe za vladne funkcionarje in poslance, pa velja šele od začetka naslednjega mandata. Ja, glede na to, da sem bil osebno omenjen, pa tokrat lahko dam repliko, in se zahvaljujem kolegu Poglajnu za to priložnost. Ja, če bi vi malo poznali območje Občine Šentilj, kjer sem živel preko 40 let, in bi šli malo tja, bi vam tudi ljudje povedali, kako funkcionira ta občina. Sam sem bil deset let občinski svetnik. In če že gremo v to, kako občinski svet odloča, ko pride tja članov koalicije, večina iz ene stranke, nobeden nikoli nič ne razpravlja, samo roke dvigujejo, ko jih zmedeš, glavo dol, pa dvignejo. Toliko o tem, pa nezakoniti sklepi, pa tako dalje. In ljudje vedo, da pač župan ni tisti, ki sprejema odločitve. Ko sem bil sam kot predsednik takrat poslanske skupine vodja svetniške skupine, sem šel do župana, pa mi reče: "Ja, ne, morate iti do gospoda B.B. Gospod B.B. v svoji gostilni je tisti, ki pove, koliko bo kdo dobil odborov v tej občini." In slika, ko tu notri vedno jokate, koliko mest v komisiji, ki jih seveda niste sprejeli v Državnem zboru, ne dobite, vam še to povem: pet svetnikov SDS zaseda 25 delovnih teles v občini Šentilj, pet svetnikov Gibanja Svoboda pa štiri mesta v Občini Šentilj. In če tega... / oboji imajo pet svetnikov, s tem da nekdo dobi 25 mest v delovnih telesih, drugi pa v štirih. In itak ne moreš potem občine normalno upravljati kot občinski svet v vsebinskih področjih, sodelovati v odborih za infrastrukturo, gospodarstvo in tako dalje, če niti mest ne dobiš. In v določenih občinah, tudi kolega Süč bo znal povedati, imamo pač v tistem našem rajonu tri "orto hard" vodenja občine, kjer nima celo na koncu niti smisla sodelovati v teh odborih in so določeni celo protestno izstopili iz teh odborov. Da ne govorim o potvorjenih volitvah 2010, kjer sem bil sam žrtev in smo celo na sodišču dobili dvakrat in je občina plačevala kazen in sem zato odstopil od pregona, ker je bilo butasto, da občina plačuje za nekaj, kar je storil nekdo osebno in se ga ne da preganjati - zato, ker imamo našo volilno zakonodajo, žal, zelo slabo urejeno. In si prizadevam, da bi tudi v zakon zapisali, da se glede na volilni rezultat razdelijo delovna mesta. določenih občinah to normalno funkcionira, tudi nekje, kjer so SDS župani, zelo dobro vodijo te stvari, nekje pa, žal, ne, tam, kjer imamo zelo brutalne in, bom rekel, zelo ravno usmerjene določene vojake od zadaj. Ker sem slišala kolege, da govorijo, da ni to predmet amandmaja - absolutno je predmet amandmaja in zelo je vsebinsko povezano tako z vašo razpravo kot s samim amandmajem. Pa si bom tudi privoščila in pritrdila kolegu, ker imam sama podobne izkušnje v Piranu in sem malo tudi sama šla širše od svojih pooblastil, ampak dejstvo je tako, da občinski sveti marsikje delujejo na ta način. Repliko ima kolega Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa. Kolega Poglajen, jaz ne vem, ali se mi vsi skupaj razumemo. Govorili ste o tem, da se je minimalna plača dvigovala, brez da bi se usklajevala z ostalimi plačami. Ja, tako, pravilno, kaj pomeni minimalna plača? Minimalna plača pomeni minimalno plačilo za nekoga, ki pošteno dela. Kje je ta minimalna plača? In v Levici smo seveda poskrbeli, da je ta minimalna plača nekje na normalni ravni, pričakovani ravni, pošteni ravni, če želite. In nikakor to nima nobene zveze, če se ostali plačni sistem v preteklih vladah ni mogel usklajevati, ker ni prihajalo do socialnega dialoga. Imamo dve različni zadevi: usklajevanje plač v javnem sektorju temelji na dogovoru in socialnem dialogu, ki ga v preteklosti nikoli niste uspeli doseči oziroma ste ga zelo redko, zato so se plače usklajevale po celotni lestvici samo trikrat v zadnjih desetih plus letih; imate pa minimalno plačo, ki jo pa seveda določa minister za delo. In njegova naloga je, da poskrbi, da nihče v državi ne prejema manj, kot bi bilo pošteno. In nikakor ne more biti minimalna plača kriva za 19. TRAK (VI) 11.30 (nadaljevanje) nesorazmerja v ostalem plačnem sistemu. Je pa minimalna plača pokazala, zato ker je Levica 2018 uvedla, kot sem že rekel, eno najnaprednejših formul za izračun minimalne plače, torej minimalni življenjski stroški, ki so izračunani, plus 20 procentov. To je postavljeno kot tista meja, pod katero ne sme nihče, ki pošteno dela, iti. tukaj pač je ta minimalna plača pokazala, ki je šla do 26. trenutno razreda. Do 26. plačnega razreda danes prejemajo ljudje plačo, ki so na minimalnih življenjskih stroških. To pa je rezultat minimalne plače, ki kaže jasno in postavlja ogledalo celotnemu ostalemu plačnemu sistemu. Nikakor pa ni minimalna plača, torej ta minimum, za katerega sem verjel, da se lahko v naši družbi dogovorimo kaj je tisti minimum

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Bi se na začetku tudi sam pridružil dobrim željam ob rojstnem dnevu kolega Kosija. Obenem pa se zahvalil ministru, gospodu Propsu, njegovi ekipi in obenem sindikatom za ves trud in napor, ki ste ga vložili v to, da se premikamo. Ker mi se premikamo na tej poti, da pridemo do bolj poštene zasnove javnih uslužbencev. In temu mislim, da nihče ne more danes tukaj osporavati. Gospod kolega Kosi, namerno vas osebno naslavljam, ker se lahko marsikje zelo strinjam glede vaših pomislekov. Marsikdaj ponudite nek trezen premislek. Prihajate s podeželja podobno kot jaz. Tukaj konkretno se ne morem strinjati z vami, kar se tiče tega, da bi občinski svet določal plačo župana. Sam sem recimo občinski svetnik, in si niti slučajno ne bi želel, te pristojnosti. Glejte navajate gospodarstvo, gospodarstvo, gospodarstvo. Mi govorimo o plačni reformi v javnem sektorju. In vodenje lokalne skupnosti ni vodenje trgovine in ni vodenje podjetja. Vodenje lokalne skupnosti, vodenje občinske uprave deluje na podlagi sprejetih zakonov, dejavnosti, ki jih opredeljuje Zakon o lokalni samoupravi, potem na podlagi Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih. V gospodarstvu, kar se tega tiče, je marsikje mogoče bolj ohlapno, tukaj se verjetno lahko strinjava. naslednje kar ste predlagali, torej, da bi župan določal plače javnim uslužbencem. Glejte, jaz tukaj moram povedati, da se v precejšnji meri strinjam s kolegom Krajncem in čutim ene zametke popolne politizacije občinskih uprav. Torej, pa bom banaliziral v kolikor nekdo ne bo skuhal dobre kave županu ali v kolikor ne bo všečkal objave župana ali bo ta zaradi tega kaznovan. Glejte, občinska uprava neodvisno od tega, če jo vodi SDS od gibanja Svoboda, od SD od Levice od Nsi, odvisno od kogarkoli drugega, župan mora delati v interesu javnosti in ni fevd posamezne stranke. In ne sprejemam niti slučajno, da bi se fevdaliziralo javne uslužbence, občinske uradnike na podlagi tega ali so všeč ali ne županom. Občinski uradniki delujejo v dobro skupnosti. Ne v dobro župana. In dajmo tukaj potegniti črto, ker se s tem ne bom nikoli strinjal in ker mislim, da to ni prav. En dober razmislek, ki ste ga podali, mislim, da ga je kot pozitivnega opredelila tudi kolegica Kozlovič, ki ogromno ve o tematiki lokalnih skupnosti, je, da se občine razlikujejo med sabo. Saj ste sami povedali, da se razlikujejo, po drugi strani pa želite, da se vsi župani vseh občin mestnih od največje Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja in tako dalje, do najmanjših dajo v en koš. Spoštovani kolega in kolegi, jaz mislim, da so razlike med občinami v Sloveniji. Se pa strinjam, da bi mogoče bilo smiselno premisliti ali je edini kazalec, na podlagi katerega se lahko opredeljuje TRAK: (SC) – 11.35 (nadaljevanje) število prebivalcev, ali gremo na kvadraturo ali gremo recimo na problematiko, o kateri se tudi pogosto pogovarjamo, torej obmejna problemska območja ali tiste občine kaj dobijo? Ali gremo na koeficient razpršenosti? ali gremo na koeficient strmine, ki je tudi recimo verjetno pomembna? Ali gremo na to koliko občinskih uradnikov je zaposlenih v občini, na prebivalca te občine? Glejte, o tem se mi lahko tukaj pogovarjamo desetine ur, in jaz sem hvaležen za vaš prispevek, ker sploh ni napačen, ampak ne enostavno rušiti tega, kar si je spoštovani minister s svojo ekipo s sodelovanjem, kot smo slišali 30 sindikatov zastavil samo za to, da boste proti, Jaz mislim, da se na začetku mandata, sam nisem bil pogosto kdo poudarja, da sem nadomestni poslanec, sam sem na to ponosen, sem pa od začetka, ko sem kandidiral so mi marsikdo iz lokalnega okolja, tudi pripadnikov vaše stranke govoril, ker pa dajte urediti te plače županov, ker so smešne. In jaz se strinjam, in se ureja. Tako, da, glejte kolegi mislim, da se moramo začeti pogovarjati o realnih stvareh. Tudi sam ne pristajam na nek dialog, kjer se, bom rekel, opravlja, opredeljuje posamezne poslance kot populiste, arogantne in tako dalje. Glejte, to je res, da smo politiki, ampak to še ne pomeni, da moramo biti cel čas jezni en na drugega. Mislim, jaz tudi, ko z opozicijskimi poslanci, z vami razpravljam, poskušam biti spoštljiv, poskušam verjeti v to, da tisto kar predlagate ima neko dobro namernost, da vas pač vaše okolje nagovarja na to, da se opredelite kot taki vas ne smatram za slabe vaše predloge, ampak morate pa tudi to razumeti, da pač v Državnem zboru trenutno je večina kot je. Mogoče kdaj, ko boste vi na oblasti, to ne vemo, če boste mogoče boste mogoče ne bo pač drugače, ampak tudi tedaj bo tako, večina pač odloča. In ta večina se je odločila, da je ta predlog pravilen. Vi seveda imate pravico da nagovarjate kogarkoli, lahko javnost preko kamer, konec koncev lahko tudi nas poslance, da nimamo prav glede česa. Ampak ne morete pa vi pričakovati, da zdaj kar naenkrat se bo vse obrnilo na glavo, zaradi tega, ker eden poslanec pa misli mogoče drugače. Seveda, mnenje vsakega je pomembno, ampak to je pač parlamentarizem v katerem živimo in njegova lepota ali kdaj pa kdaj tudi grdi del tega. Tako da, kar se mene tiče, želel sem se osredotočiti predvsem na ta amandma k 2. členu. Ker če bi razpravljal zelo široko glede plačne reforme, bi lahko bili dolgo tukaj. Se strinjamo verjetno, tudi sam sem v prejšnji vlogi kot vodja kabineta to javno opravil veliko razgovorov. In sem tudi tedaj sam izpostavil in je bilo pogosto povedano, da zaradi nizkih plač ljudje ne želijo v javno upravo, se ne vidijo v teh vlogah in s tem to naslavljamo. Torej, verjamem, da s to reformo, plačno reformo delamo javni sektor za bolj zanimiv. Jaz vas pa s kolegi prosim, da mogoče res naj ostane javni sektor, če se le da, in to bi si morali vsi prizadevati, strokovni organ in da ne dovolimo, da se politizira kot tak. Tudi, kar je kolega Krajnc, tema, ki jo je odprl, glejte jaz se glede tega lahko strinjam s kolegom. Pač, mogoče imate vi kakšne druge izkušnje. Tudi sam imam iz lokalnega okolja slabe izkušnje, kjer se preveč ta politika državna vleče v lokalne skupnosti, kjer se vse politizira, kjer še malo pa kar so tudi določeni javni uslužbenci, banalno in zato sem ta primer uporabil, povejo: "Dejan, jaz si ne upam lajkati slike, ker bo videl in bo jezen zaradi tega." - to je konkreten primer, ki sem ga doživel. Jaz ne želim živeti v taki skupnosti. Poglejte, vam, če je všeč ta stranka, tista ideologija, jaz s tem nimam nobenih težav, res nimam, ampak sprejmite tudi to, da imam jaz tudi pravico do svoje. Hvala lepa.

si lahko interpretira veličino tega uspeha, ki jo je dosegel in minister za javno upravo in minister za finance na način kot je formatirana današnja razprava. Ne biti naiven pa ne biti, bom temu rekel,

ki je podpihovala določene sindikate za to, da se je bilo težje izpogajati, govorim o SDS. SDS je stal za določenimi sindikati, jih podpihoval, vnašal razdor med, na ta pogajanja. To so dejstva, to so dejstva. In ja, verjetno teh sindikatov ni v teh 30, ki so to podpisali, verjetno v tistih 17, ki to niso podpisali, ampak tudi leta 2008, ko je bilo podpisano mislim, da je bila cifra zelo podobna tem. zdaj sindikatom, ki so podpisali takrat plačno reformo. In drugi del ki je prav tako v javnosti lahko pomemben je, da se vidi, kako danes ta razprava poteka, pa iz opozicije razpravljajo trije, do zdaj so razpravljali trije. En ni bil čisto siguren kaj je povedal, pa se opravičujem, tudi jaz ne, pol en se dere kot da je za šankom in naliva čistega vina, se opravičujem. Vse to je bilo izrečeno, laže, zavaja tako na polno, ni se še naučil od pač kolegov, ki so dlje časa v parlamentu kako se učinkovito laže in zavaja in zato neučinkovito laže in zavaja. In tretji, potem je še kolega Kosi, vse najboljše, ki govori o tem, približno o nekih konceptih s katerimi se jaz strinjam z Dejanom, kar je prej povedal, jaz ne morem strinjati oziroma šel sem en korak dlje, se tudi ne morem strinjati s tem, da bi navsezadnje župani so družbena entiteta, postavljena za ljudi in ne morem sprejeti tega, da bi se po površini zdaj ponderirali plačo, ker meni noben ne bo povedal, mislim, jaz bom iskreno povedal, župan, za katerega jaz smatram, da ima daleč največ dela in odgovornosti, je župan največje občine v Sloveniji, Ljubljane, največ prebivalcev, 300 tisoč prebivalcev, noben me ne bo prepričal pa jo zelo cenim tudi poznam, da med

Ampak župani urejajo lokalna družbena razmerja, to je pač po naravi. Tako da to je fajn, da javnost da takrat, ko se velike spremembe in takrat, ko vladi res nekaj uspe, takrat ni veliko kvalitetne razprave z druge strani pa to ne velja samo za ta parlament ali pa ne velja samo za to konstelacijo Državnega zbora, ampak takrat, ko poziciji nekaj res zelo dobrega uspe, je opozicija ponavadi tiho ali je pa banalna in danes je banalna, pa tudi večina je tiho. In tudi meni nekaj pove, da druga bolj konstruktivna opozicijska stranka danes nima tukaj resne razprave, zato ker ve, da je to dobra zgodba, ker ve, da je to dosežek, kakršnega ni bilo že 15 let v tej državi. Tisti, ki so ostali, z izjemo gospoda Kosija, so pa banalni, smešni, in to vedo tudi sami. Tako da, jaz zaključim s čestitko tebi, minister, kolegi Boštjančiču, ki je tudi bil zraven, vsem ostalim, državni sekretarki, direktorju direktorata, vsem ostalim, ki ste zelo intenzivno sodelovali v tem procesu in ja,

Predsedujoča, hvala za besedo! Ko poslušam te razprave pa ne samo tiste današnje, ampak tudi tiste na MDT, si rečem, kako bizarno, kako paradoksalno je vsa ta zgodba. Namreč, na eni strani imamo delojemalce, ki jih zastopajo sindikati in na drugi strani imamo delodajalce, če jim lahko tako rečem, to je Vlado, financerja. Oboji so uspeli sprejeti kompromis in zdaj kar naenkrat se pojavi nekdo, ne, to pa ni v redu kompromis. Ja, kdo je ta, ki odloča ali je to v redu ali ne, če ne tisti, ki so se pogajali in koliko je bilo teh, ki so sprejeli ta kompromis, več kot 80 procentov, torej večina, govorimo o večini. Prej je kolega Kosi govoril o, kako idealiziramo to. Nihče ni rekel, da mi pravimo temu idealne rešitve. Idealnih rešitev ni, ker če ne bi se v tistem trenutku življenje končalo. Lahko pa sledimo skozi čas tem idealnim rešitvam, to je pa čisto druga zgodba.

ker pozitivne zgodbe pač ni potrebno na veliko razpravljati, ker se potem preveč o njih tudi govori in piše, in tega si seveda opozicija ne želi. Vse skupaj gledam jaz kot nek peskovnik, v katerem so se do zdaj igrali samo privilegiranci, ena promila tistih, in v ta peskovnik niso dovolili nikomur. Zakaj ne? Veste, v katerem sistemu oziroma, bolje rečeno, nesistemu najbolje deluje politika? V anarhiji. Zakaj? Zaradi tega, ker se sama odloča v določenem trenutku, komu bo dala kakšen bombonček. In tako je bilo vse do zdaj. In tako je ugajalo politiki, vsem, vsej politiki v zadnjih 15 letih, ki je imela možnost pristopiti k reševanju problematike plačnega sistema. Dali so bombončke - komu? Tistim najbolj glasnim. Vemo, kdo so bili najbolj glasni v vseh teh letih, kajne, tisti so dobili. Ampak jaz se vprašam, kdo skrbi za tiste najnižje, tiste, o katerih so nas polna usta ves čas te zadnji dve leti in pol, ki živijo pod socialnim pragom. Kdo je njihov zaščitnik? In ponavadi so ti najbolj tiho, žal. Ne upajo si, s sklonjeno glavo. To so tisti, ki hodijo na Rdeči križ po pakete, zato da preživijo. To so tisti, ki dobijo donacijo, če lahko temu tako rečem, od nevladnih organizacij, da, tistih, ki vam gredo tako, da ne rečem, na živce. To so tisti, za katere želimo mi poskrbeti. V Gibanju Svoboda smo se zavezali, da bomo te zadeve plačnega sistema urejali sistemsko - zakaj? -, ker ne želimo, da se vsakokratna politika odloča o tem, komu bo koliko in kaj dala. In to je sistemska rešitev. In ko poslanci SDS govorijo o tej minimalni plači, pa ne samo danes, tudi na prvi obravnavi tega zakona so rekli, "pa saj dobijo vsi minimalno plačo, saj delodajalec plača za vse, da dobijo to minimalno plačo... " In celo en sindikat, o katerem je bilo danes govora, Sindikat vojakov, pravi to. Pa bom citiral, zato da bom potem lažje nenazadnje obrazložil, kaj imam v mislih, kaj pravi ta sindikat: "Kot še opozarjajo, zakon ne bo pomagal tistim, ki so pod minimalno plačo, saj zdaj dobivajo dodatek za minimalno plačo." A ni to zanimivo? In to podpirajo - kdo? - opozicijski poslanci. Torej, zdaj se dajte v vlogo tistega, ki je v 17. plačnem razredu, dela zelo dobro, dela zelo uspešno, nadpovprečno dela, in kaj se zgodi - da po 40 letih nadpovprečno uspešnega dela je - kje? - na minimalni plači! Povejte mi, kakšen motiv ima nekdo v trenutnem sistemu pri 17. plačnem razredu, da dela zelo uspešno in dela, da napreduje! Saj nima nobenega motiva za to - zakaj? -, ker bo vedno na minimalni plači. Pa še nekaj je: trenutni sistem pravi, da če boš delal nadure in boš v 17., 18., pod minimalno plačo, torej v razredu, ki prinaša pod minimalno plačo denarja, bo tvoja nadura plačana - veste, koliko? - ne iz osnove minimalne plače, ampak iz plačnega razreda, v katerem si. Kar pomeni, da nekdo, ki je v minimalni plači ali pa višje, dobi 10 evrov na uro za nadurno delo, nekdo, ki je v 17. razredu, dobi pa 5 evrov na uro. In to vi podpirate! 15 let, vse vlade so to podpirale! In potem se čudite, da iz javnega sektorja gre kader - kam? - v gospodarstvo. Gospodarstvo v Sloveniji beleži najboljše rezultate v Evropski uniji. In to so fakti, navkljub nasmehu gospoda poslanca Poglajna iz SDS; verjamem, da mu to pač ne gre ravno dobro, zaradi tega, ker je to hvala za trenutno Vlado. Seveda, vsi mi se moramo vprašati, ko začnejo javni uslužbenci odhajati v gospodarstvo, da je nekaj narobe. Kaj je narobe? Narobe je to, da gre gospodarstvu zelo dobro? Ne,

Kolektivne pogodbe, ki so bile parafirane zdaj in verjamem, da bodo tudi podpisane do doglednega časa, bodo pa predstavljale streho. In ko mi nekdo polaga tule SSKJ obrazložitev, kaj je to reforma, sprememba, ampak mi smo deležni sprememb vsako sekundo, vsako minuto, vsak dan. In tisto, kar je vaš največji greh je to, da teh sprememb niste sledili, ko boste imeli možnost ta sistem. Vi pravite, posodobiti, ja, če posodobitev, potem bi ga pa lahko to takoj posodobili. Zakaj ga niste posodobili vsak trenutek, ko ste videli, da je anomalija? Ne, ker vam je bolj ustrezalo v tem peskovniku packati in dajati bombončke, tistim pa, ki so vam najbližji.

To je 40000 ljudi, tisti, ki sem jih prej omenjal, ki gredo na Rdeči križ, ki so deležni podpore za to, da preživijo. In za tiste se ni nihče sekiral. No, mi to želimo. Pa še nekaj je, še ena pozitivna zgodba tega zakona je. Da se bo zadeva usklajevala avtomatično z inflacijo. To pomeni, da se ne bomo več prerekali. To ne pomeni, da sindikati ne bodo več imeli kaj delati. Nasprotno, sistem se bo nadgrajeval in prav je tako in bo sledil duhu časa, v katerem živimo. Očitek je bil tudi enkrat prej, češ, milijarda 400 bo šla za to zgodbo. Ja, glejte, če smo bili sposobni pet milijard zapraviti za covidne dodatke, ne vem, zakaj ne bi zapravili še milijardo 400 v bistveno daljšem času, da torej podpremo zgodbo plačnih nesorazmerij in tistih ljudi, ki živijo na pragu revščine. Dotaknil se bom samo še ene zgodbe, ki me veseli, da je v tem predlogu zakona in sicer se nanaša to na zgodbo vstopa v javni sektor tudi s strani tistih, ki delajo v gospodarstvu. Ker v trenutnem sistemu se nekako plače in plačni razredi vežejo na izobrazbo, torej z novim delom te plačne, lahko rečem reforme oziroma s tem zakonom omogočamo vsem tistim, ki delajo trenutno v gospodarstvu, da lahko pridejo delat v javni sektor in bodo ne glede na izobrazbo do maksimalno deset razredov plačani bolje, kakor če bi v trenutnem sistemu prihajali. Kar se tiče samega amandmaja, kar se tiče lokalne skupnosti. Glejte, glih ta zakon hoče narediti kaj? sistemsko, urediti stvari in v kolikor mi sistemsko ne uredimo tudi plač županom in tistim, ki so zaposleni na občinah in lokalnih skupnostih in samoupravi, potem bomo v bistvu pustili te anomalije, da se širijo kar naprej in vsak bo po svoje. Jaz si ne znam predstavljati, da bo župan v občini z pa bom rekel tisoč prebivalci imel višjo plačo, kakor nekdo, ki ima 300000 prebivalcev v svoji občini. Jaz si tega ne znam predstavljati. Parametrov, kako se bo plača delila oziroma okvirjala znotraj tega sistema za župane? Jih je lahko ogromno. Kolega Süč je prej zelo lepo povedal, torej lahko gremo na prebivalce, lahko bi šli na velikost same občine, to površinsko. Lahko bi šli tudi na zahtevnost terena, v katerem je občina. En kup teh parametrov. Mi smo si postavili to, ker mislim, da so razlike velike in ne moremo vseh dajati v isti, ne rečem kovček ali pa kufer.

napačno razumel ali ga je mogoče inspirirala nadutost njegovega poslanskega kolega, ki je razpravljal pred njim. Glejte, samo dve stvari, noben ni problematiziral minimalne plače. Mislim, da del razprave, ki ga je imel kolega Jakopovič mu lahko celo prikimamo. Noben ne problematizira tega. Problematiziramo to, da ta zakon vzpostavlja isti mehanizem, da se lahko minimalna plača populistično zvišuje, medtem ko bodo ostajale še vedno razlike med plačilnimi razredi.

Mehle, Unior, pa boste tam pogledali, kakšna je gospodarska rast - taka, da morajo očitno odpuščati zaposlene. Kot sem rekla prej kolegu Žavbiju, prosim, da ne gremo na ad personam razprave. On je šel prej ad personam, razumem, da ste mu želeli to vrniti, ampak če bomo šli na nivo v katerem bomo drug drugega na osebnostnem, osebnostno želeli, potem je popolnoma brezpredmetna celotna razprava, potem lahko zaključimo sejo pa se zunaj pogovorite.

Spoštovana podpredsednica DZ, se popolnoma strinjam. Moja razprava prej ni šla ad personam, pač en primer sem navedel

Nikogar nisem izpostavljal, ampak očitno neki argumenti nekoga bolijo in potem tako nastopa. Tudi to, kdo komu zdaj tu notri nadutost, ne, pripisuje, bi se moral pogledati v zrcalo, pa ne bom šel v to smer razpravljati. Kolega Janev je zelo dobro razpravljal, zelo nazorno je ponazoril, kaj pomeni dvig plač tistim, ki so v sistemu teh plač do sedaj bili v razredu J. Če pa gremo malo o tem, kak dosežek je ta prenova plačnega sistema, tudi sam zelo nerad uporabljam besedo reforma, prenova plačnega sistema, že pove dejstvo, da smo prvi plačni sistem v Sloveniji dobili leta 1994, 2008 smo dobili drugega; za tisti plačni sistem so šest let trajala pogajanja in še na koncu so bila hitro pred volitvami zaključena zato, da se bo povedalo, da je nek plačni sistem urejen, pa žal ni bil do konca urejen. Sedaj smo dobili v dveh letih nov, novo prenovo plačnega sistema, kjer seveda določeni se ne strinjajo, zato ker smo imeli 19. januar 2021 napoved, po 12 letih bomo dobili spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, kjer pa je tedanji premier J rekel, da za razliko od prejšnjih vlad ne pristaja na enotni plačni sistem in da bodo nekateri izvzeti iz plačnega sistema, kar pa na koncu pač podre vso zgodbo - če ne pridemo do dogovora, na koncu niti plačnih sprememb ni. In jaz sem vesel, da večina, velika večina, preko 80 procentov tudi sindikatov se strinja s tem. Seveda pa sem že prej omenil, rešitev za učinkovitost, dobro delovanje javnega sektorja je poleg ureditve plačnih nesorazmerij, tudi plač kot sedaj govorimo, in plačnih nesorazmerij v bodoče tudi odgovorno kadrovanje v javni upravi, odgovorno vodenje. Kolega Süč je povedal, ne, samostojno, strokovno in v interesu javnosti naj bi določeni vodili tudi občine. Moje navajanje ni šlo posplošeno, da so vsi župani vaše stranke ali pa katerekoli druge stranke slabi, določeni zelo dobro vodijo občino, nekateri jo pa vodijo na tak način kot je bilo ponazorjeno, prikazano. Ljudje to vedo, vemo mi. Meni je tudi žal, da živim v takem rajonu, kjer dotični župani sploh ne želijo sodelovati s poslancem Državnega zbora, zato ker ni iz njihove stranke in se bo raje ustrelil koleno kot, da bi kaj naredil za svojo občino, da ne bo Svobodi dal nekih točk. To je realnost. In potem se kdo norčuje, kličeš župana, pa ti ne vrača klicev, ker se celo komu pohvali, da ga je poslanec poklical, on se pa ne javi. Dočim je prejšnji poslanec, ki je bil iz njegove, ne njegove stranke, iz tiste, ki mu orkestrira vodenje občine, prišel na sejo občinskega sveta pa v občino pa dirigiral, kaj bo, kaj bodo tam delali, kdo bo kaj odločil. In zato ne zaupam vašemu amandmaju, ker imamo takih občin kar nekaj v Sloveniji in enostavno bi prišli do velikega nesorazmerja. Po drugi strani pa je prav, da naredimo razlikovanje 25. TRAK: občin, ki jih imamo pri plači, tudi upoštevamo to, namreč imamo preko 200 občin, ki ne izpolnjuje niti pogoja 5 tisoč prebivalcev, pa moram reči, da v določenih teh občinah, ker hodim po celi volilni enoti, zelo dobro delajo, od, ne vem, Svete Ane Vidma pri Ptuju in tako dalje, s katerimi sem bil veliko v stikih, tudi Turnišče, kjer je vaš župan, pa nikoli nisem tako enoznačno kritičen in ne grem na osebno raven, mi pa ne sodite pameti, kaj se dogaja v Šentilju, ker smo zaradi takih rabot dobili ekološko bombo, kompostarno Ceršak, ki jo že 20 let rešujemo, pa nihče nima posluha za to. Tako, da malo bodimo korektni pri razpravah. Jaz mislim, da je to vseeno velik napredek in da upam, da bomo v bodoče tudi nesorazmerja uspešno naslovili. Hvala lepa. Sprašujem, če želi pri 2. členu še kdo razpravljati? Še je interes, tako da začenjam s prijavo. Prijava poteka. Prvi

Hvala lepa. Jaz se bom samo odzval na kolega Poglajna, ki je zdaj, nekako je tako obrnjeno, da obstaja strah, da bo minimalna plača spet nekoč v prihodnosti požrla določene plačne razrede, to je vedno strah. Ker ne zdaj če pogledamo kaj je, kaj je temelj predvsem odgovornost politike, da ne bo parcialno vstopala v plačni sistem z nekimi rešitvami, da se neke plače ne bodo na nek populističen način urejale, ampak to je predvsem odgovornost politike, ne. Zdaj pa, če obstaja možnost, da bo seveda teoretično, minimalna plača šla višja od par prvih razredov je pomembna varovalka, da pa vseeno nihče od zaposlenih ne bo prejemal nikoli manj, ker bo takrat, ko se bo neka zadeva na ta način prenesla, se bo zgodilo avtomatično napredovanje tega zaposlenega v višji razred in dejansko potem ne bo

Predsedujoča, hvala, jaz bom pa šel ad personam. Ampak na pozitiven način bom pohvalil ministrsko ekipo za predlagano spremembo, ki res ni sprememba čez palec, ampak je konceptualna sprememba, daje temelje oziroma odpira novo poglavje našega našega sistema plač, ki zagotavlja kakovost javnega sektorja. Javni sektor je bil v preteklosti oziroma odnos do njega je omogočal, da so ljudje stagnirali. Stagnirali so tako v moralnem smislu kot v strokovnem smislu. Sedaj ta sistem omogoča preglednost, strokovnost in predvsem daje podlago za dvig motiva pri opravljanju dela. Ne bo več nagrajeval samo dela, ampak bo nagrajeval predvsem tudi kvaliteto dela. Mi nismo dolgo gledali po strani, kako ta javni sektor stagnira, ampak smo zagotovili 1,4 milijarde evra, ki ga bomo res premišljeno v naslednjem obdobju dozirali na način, da bo proračun ostal stabilen, varen, hkrati pa bo zagotovil dodatno motivacijo naših zaposlenih. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo zmagal javni sektor, da bo zmagalo gospodarstvo, da bomo na koncu koncev zmagali predvsem mi uporabniki. Kar bi še posebej tu izpostavil je to, da bomo spet na novo odprli vrata za mlade. Ta sistem bo omogočal, da bo javni sektor spet postal privlačnejši za mlade, mogoče tudi iskalce prvih zaposlitev, saj bodo v tem sistemu prepoznali nek privlačen, stimulativno in inovativno okolje, kar bo prineslo dobro prihodnost za vse. Prav tako z zadovoljstvom ugotavljam, da predlagane spremembe res prinašajo nek znaten dvig 26. TRAK: (SC) – 12.05 (nadaljevanje)

Lep pozdrav! Hvala podpredsednica. Spoštovani minister, ekipa, kolegice in kolegi! Ta razprava danes kaže na to, kako deluje politika. Veliko je tudi osebnih nagovarjanj enega in drugega, vendar mimo tega, da smo samo ljudje tudi politiki, ne moremo. Zadnji sistem plač, ki ga imamo v veljavi, je bil sprejet leta 2008 in skozi leta so se različne vplivne skupine pač potegovale za to, da si znotraj tega sistema plač v javnem sektorju izboljšajo svoj položaj. Politika, leva ali desna, se je na te stvari različno odzivala in danes smo prišli do tega, da je pač sistem, ki je bil v začetku zastavljen gotovo razumno in tudi v neki meri pravično ostane izmaličen. In kaj je nauk te zgodbe? Nauk te zgodbe je, da se je potrebno s sistemom, z velikimi sistemi, na katerih sloni delo v naši državi ukvarjati stalno. Vsaka vlada bi morala paziti na ta sistem in verjetno počasi spreminjati stvari in jih usklajevati z aktualnim stanjem. Neke manjše posodobitve bi bilo potrebno v tem sistemu urejati skozi celo to obdobje. Ker tega nismo počeli na zadovoljiv in pravi način, smo sedaj pred tem, da je treba sistem zastaviti praktično na novo. Mislim, da je delo, ki ga je opravila ekipa Ministrstva za javno upravo, tudi Ministrstva za finance, opravljeno zadovoljivo oziroma zelo dobro. Lahko rečemo, da je pomemben pokazatelj tega to, da so dogovor podpisali sindikati vseh dejavnosti, tudi vojske ali pa zdravstva so med temi podpisniki. Res pa je, da pri taki množici sindikatov ne moremo pričakovati, da bodo vsi zadovoljni s prav vsakim detajlom sistema, ki ga imamo sedaj pred sabo. Pomembno se mi zdi tudi to, da smo popravili sistem najnižje plače v javnem sektorju, ki je sedaj minimalna plača, tako da bodo tudi tisti, ki so sedaj veliko let lahko delali, uspešno delali, bili tudi nadpovprečni pri svojem delu. Imeli nekaj od tega, da se jim bo plača poviševala, zdaj so bili tisti pod minimalno plačo v tem smislu seveda močno demotivirani in to je gotovo pridobitev, ki jo sedaj imamo. In kot tudi dolgoletni funkcionar v lokalni skupnosti štiri mandate sem opravljal naloge župana, lahko rečem, da smo se praktično zelo kmalu začeli na tej ravni spraševati kako je ovrednoteno delo županj in županov. Da je, čutili smo, da je ovrednoteno premalo in tu se, kolega Kosi, z gotovo strinjamo, nikoli pa si nismo želeli, in mislim, da je tak sentiment tudi sedaj med slovenskimi občinami in tudi v vseh treh združenjih, da bi sistem plač na lokalni ravni, tudi plače županom, urejali sami oziroma da bi jih urejala vsaka občina sama zase. Verjemite mi, tega si ne bi želel, če bi še vedno opravljal svojo staro funkcijo župana, in verjamem, da si velika večina županj in županov tega v tem trenutku ne želi. Iz te razprave danes je bilo jasno, da

bolj zavedajo tega, da so predstavniki predvsem javnega interesa, ne pa svoje politične stranke, in da delujejo mogoče širše. Pri nekaterih Pri nekaterih občinah pa so seveda ti politični poudarki močnejši. Zato bi tak sistem, kot ga predlagate, po mojem pomenil kaos, ki, po mojem mnenju, ne bi pripeljal do dobrih rešitev, ampak prej do česa drugega, česar si v našem sistemu gotovo ne želimo. Kar se tiče soglasja občinskih združenj. Kot sem sam seznanjen, so bila vsa tri občinska združenja prisotna na pogajanjih in so relativno zadovoljna s tem, kar je doseženo. Je pa res, da ostaja še vprašanje tistih občin z manjšim številom prebivalcev, do 2 tisoč, in tistih do 5 tisoč. Je pa treba povedati, da se tudi tem županjam in županom plače zelo povišujejo, tam okrog 55 procentov bodo imele tudi te občine in ti funkcionarji in funkcionarke plače višje. In tu se bom dotaknil še enega predloga, ki je v tem trenutku na mizi, in sicer tega, da naj bi državnim funkcionarjem predvsem poviševali plače v skladu z rastjo BDP. z dveh vidikov se mi to, moram priznati, ne zdi najbolj primerno. Jaz mislim, da morajo tudi vladni in državni funkcionarji, tako kot mi poslanci ali pa ministri, državni sekretarji, deliti usodo tudi z drugim delom javnega sektorja. Ni samo zasluga funkcionarjev to, kar implicira, po mojem mnenju, ta predlog, ni samo zasluga najvišjih funkcionarjev, rast bruto družbenega proizvoda, gotovo da ne. Zasluga za to gre celi slovenski družbi, tudi sistemu in državnim uslužbencem pod funkcionarji. In če že, bi morali tak predlog dati za ves javni sektor, kar bi, se mi zdi, bilo precej zahtevno z vidika finančne in fiskalne vzdržnosti, ki ga imamo. In po drugi strani, če malce poznamo sistem merjenja bruto družbenega proizvoda, kako se odziva gospodarska rast na ukrepe, ki jih sprejemamo tudi na politični ravni, potem vemo, da je velikokrat rast bruto družbenega proizvoda zasluga ukrepov, ki smo jih sprejeli bistveno prej, se pravi, v mandatih prej, preden so funkcionarji, ki bi jih tak sistem nadgradil, prišli do svojih funkcij. Zato menim, da je to predlog, ki ni najboljši, in ga sam gotovo ne bom podprl. Za zaključek lahko rečem, da je Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju razumen kompromis, da je pomemben korak naprej in ga velja podpreti. Najlepša hvala. Besedo ima Andrej Kosi. Izvolite. ANDREJ KOSI (PS SDS): Hvala za besedo. Torej, kot poslanec, pa ne glede na to, da sem pač v opoziciji, opozarjam na to, katere pripombe so bile podane na ta zakon. imam v rokah sprintane pripombe lokalnih skupnosti in govorimo predvsem glede pripomb, ki so jih dali predstavniki občin, nenazadnje tudi na zadnji seji, ko je bil odbor, ko smo to obravnavali, pa tudi Državnega sveta,

Gre za pomemben zakon, kjer dejansko vi ne prisluhnete tem pripombam, kakor tudi ne prisluhnete pripombam Zakonodajno-pravne službe, ki je govorila o tem, da se ta zakon sprejema, torej s kršenjem Poslovnika, zelo zanimivo, ko je prej kolega Krajnc govoril kaj se na občini dogaja. In pa tudi, da je predlog zakona sporen z vidika načel pravne države, delitve oblasti in načela legitete. To govori. Torej, ta zakon se ne sprejema tako po vzoru, ki bi jo morali mi dati v Državnem zboru, torej lokalne skupnosti, da bi tudi lokalne skupnosti potem tako vodile svojo občino, da ne bi bilo tega, kar je potem govoril kolega Krajnc. In tudi kar pravijo, Zakonodajno-pravna služba, da se s tem zakonom, namesto da bi se odpravljalo ustavno in pravno sistemske sporne rešitve. Torej, nekako povečujejo možnost, da bo zakon urejal ustavno vprašljive, neizvedljive, razdrobljene, nejasne, nerazumljive in pomensko odprte zakonske rešitve. Torej, na to opozarjamo in z amandmajem, ki smo ga mi torej predlagali k 2. členu, da se ta plača prenese na lokalno skupnost. Seveda, glejte kolega Brežan, zelo lepo ste v razpravi torej povedali, ker tudi kot župan spoštujem vaše mnenje, vendar je pa zelo zanimivo, nekateri koalicijski poslanci ste torej govorili ni ravno v tem kontekstu, kajti jaz v svoji razpravi nisem nikoli šel na osebno raven, niti nikogar nisem žalil. Se pa strinjam, da mogoče res v določenih občinah prihaja do tega, kar je kolega Krajnc govoril, ampak je zelo zanimivo, da se zdaj tu zgraža nad tem, kaj se v neki občini dogaja, je pa zelo tiho kaj se pa dogaja trenutno v tej državi. Kajti, trenutno ta oblast dela prav to, kar je prej očital lokalni skupnosti kolega Krajnc. Čisti janšiste vsepovsod, nastavlja svoje ljudi, potem vse po svojem, nenazadnje se krši tudi s tem zakonom poslovnik Državnega zbora in tako in tako naprej. Prav to, nadmoč oblasti, ki jo ima potem pri vodenju neke inštitucije, tako kot mogoče v njegovi občini, torej lokalna skupnost in tako naprej. Jaz prihajam iz občine Ormož, župan SDS in devet svetnikov imamo SDS v občinskem svetu, ampak delujemo zelo, zelo konstruktivno z vsemi. Nimamo koalicije, nimamo opozicije in prisluhnemo vsem. Lahko vprašate kolege iz vaše stranke. In uresničujemo cilj, ker nam je cilj dejansko ne politika, ampak lokalna skupnost in prav je, da bi mogoče to bilo tudi drugim občinam. In mi ni v interesu, da bi se to dogajalo, to, kar govori gospod Krajnc, ampak zelo zanimivo je, zakaj je zdaj tako glasen. Ko se pa to dogaja v državi pa zelo tiho.

in podjetja zapirajo obrate zato, ker postajamo vedno manj konkurenčni. In tudi ta zakon bo prinesel to. Kajti, čeprav ste navedli, da ta zakon ne bo imel posledic za gospodarstvo, obenem pa bo v proračunu potrebno dati 1,4 milijarde evrov, bo to občutilo pravo gospodarstvo. Kajti, ta denar boste dobivali z zvišanjem davkov in to že urejate s tistimi mini davčnimi reformami, ko boste espe in tako obremenili. In proizvodnja teh podjetij se seli v tujino, kjer so bolj konkurenčni pogoji, ker plačujejo gospodarstvo eno izmed najdražjih elektrikerične cene elektrike in ker imamo najbolj obdavčene sisteme v gospodarstvu. In to je tisto kar odganja in to še bo dodatno odganjalo. Pa da gremo sedaj nazaj na to, torej mi še vedno govorimo o županih v šestem in sedmem plačilnem razredu, na to kar opozarjajo, in govorimo o tem, da ne, mečemo župane v isti koš. Dejstvo je, saj sem povedal tudi v prvotni razpravi, da so župani glede na to koliko prebivalcev ima, seveda ni primerljivo to, ampak dajte potem te župane to nesorazmerje zmanjšati. Kajti s tem zakonom pravzaprav hočemo odpraviti nesorazmerja, ki pa so v javnem sektorju. Zato so pa stavke. Stavkajo vam operaterji na 112 in tako naprej, prav zaradi tega, ker so nesorazmerja. In če sedaj s tem zakonom tega ne bomo odpravili, da že vnaprej vemo, da pa bo prišlo do tega, potem ne bomo naredili s tem nič. In zato je potrebno na to opozarjati, prav je, da prisluhnemo torej vsem tem pripombam in sedaj tudi v Državnem zboru o tem razpravljamo in skušamo najti te rešitve. Pač mi smo pač preko tega predloga, na vas pa je, ker vem, da boste ta zakon podprli, kako boste potem naprej to reševali. Hvala. Torej kaj dela ta Vlada? Ta Vlada dela plačno reformo korak tega je zakon, ki ga danes obravnavamo. Ta zakon nagovarja 190 tisoč javnih uslužbencev. 190 tisoč. vsem 190 tisoč javnim uslužbencem se bo s 1. 1. 2025, če bo sledilo vse kot je zastavljeno, stanje izboljšalo. Niti enemu od teh 190 tisoč javnim uslužbencem se ne bo stanje poslabšalo s sprejemom tega zakona. Danes se mi zdi, da gre preveč razprava za tistih 105 ljudi od teh 190 tisoč, ki so se jim dejansko s tem zakonom plače povišale za 55 procentov v primerjavi z današnjim stanjem. Zato še enkrat, zakon se dela za 190 tisoč ljudi, od tega me veseli, da je kar 20 procentov, torej 40 tisoč ljudi, ki se jim bo to poznalo najprej in si to seveda zaslužijo.

Najprej mi dovolite, da kolegu Kosiju čestitam za rojstni dan, kajti danes je eden izmed, bom rekla skoraj redkih poslancev, ki vztraja ves ta čas v dvorani. Tako da ob rojstnem dnevu iskrene čestitke. Sedaj pa preidimo na ta zakon, ki nam je izjemno pomemben. Najprej moram poudariti, da sem vesela, da je ta Vlada spet sedla s sindikati za isto pogajalsko mizo, da se je začela pogovarjati o plačnem sistemu, kajti to stanje, ki je, kateremu smo bili priča v zadnjih letih, je postalo res nevzdržno. In dogaja se nam to, kar se nam, pač da v bistvu zaposleni iz javnega sektorja odhajajo delati v gospodarstvo in potem na koncu koncev nimamo ljudi in jih potem najemamo, iščemo iz tujine, kar je absolutno, bom rekla, zaskrbljujoč podatek. Tako, da tukaj je res ena zahvala, da vam je to uspelo. Pa se bom vrnila malce nazaj v leto 2008, takrat ko se je, oziroma že od leta 2004 naprej, ko se je pripravljala ta plačna reforma. Bom rekla tako, da sodelovala sem takrat kot študentka Fakultete za upravo in smo se veliko pogovarjali o tem plačnem sistemu. Bom rekla, takrat niti v sanjah se mi ni zdelo, da bi bilo to slabo, da vse skupaj damo na en imenovalec, da nekako razmejimo seveda po plačnih razredih ljudi, ampak ja, kaj se nam je potem zgodilo? Leta 2008 ob prevedbi plač smo ugotovili, da so prihajala kar velika nesorazmerja, zato sem ves ta čas, odkar sem službovala, velikokrat razmišljala, kaj narediti, da bomo ta plačni sistem uskladili, da bomo javne uslužbence, ki jih imamo, s katerimi smo se ukvarjali, lahko pošteno tudi nagradili. Pa vendar odkar sem vstopila v Državni zbor, je minilo deset let, deset let. In končno smo tukaj, da delamo, bom rekla, pravo pot, čeprav še vedno verjamem, da bo prišlo do diskrepanc, ampak če bomo delali in se pogovarjali naprej, da se bo tudi slišalo sindikalno stran, verjamem, da znamo v kratkem tudi stvari odpraviti. Kaj je bistvo? Da v bistvu ta plačni sistem postane vzdržen sistem, da ne bodo partikularne rešitve, ki so bile do sedaj znak tega plačnega sistema, naredile to anomalijo in ta kaos, ki ga sedaj imamo in da se bodo po novem sistemu tudi plače usklajevale z inflacijo, kar je izjemno pomembno. Vemo, v kakšni situaciji smo se znajdli, da v bistvu 30. TRAK: do šeste stopnje izobrazbe ljudje niso prejemali skoraj minimalnih plač? To je izjemno, izjemno zaskrbljujoč podatek in tukaj ta zakon, ta temeljna izhodišča to rešujejo. Ampak kljub temu bi rada poudarila, da ne gre zanemariti konkretnih pripomb, ki smo jih dobili s strani Zakonodajno-pravne službe, pa tudi sindikatov, takrat, ko bomo šli v razmerju do podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, ki seveda v nadaljevanju tudi sledijo. Tako da, tu je mogoče samo opomba oziroma pomislek, da bo treba pri tem biti zelo, zelo pazljiv. Pričakujem tudi seveda, kot sem že omenila, da se bodo pojavile pomanjkljivosti, seveda takrat pričakujem, da bo tudi ta ali že naslednja Vlada potem pripravila tudi ustrezne spremembe. Kajti, resnično se mi zdi ta varovalka, ki je v samem sistemu sedaj narejena, da se plače dvigujejo z rastjo inflacije oziroma z inflacijo in spreminjajo z inflacijo avtomatično, ne glede na vse vlade, ki pač bodo, je absolutno primerna in pametna. Mi smo že ves čas opozarjali, da dejansko, ko so se minimalne plače dvigovale, da tega niso čutile samo zgolj ljudje socialno ogroženi, ampak kaj se nam je dogajalo? Velikokrat smo se srečali z ljudmi in se srečujemo, ki so zaposleni in enostavno v sedanjem sistemu enostavno ne zmorejo poravnavati vseh stroškov, zato seveda hvala bogu smo tukaj kjer smo, imamo ta zakon, ki bo ena osnova za naprej. Kajti nekako ne gre skupaj, da dejansko delavec, ki hodi v službo, ki prebije 8 ur plus prevoz, ki ga tudi opravi na delo je v slabšem položaju kot nekdo, ki sedi doma in seveda sicer seveda vzdržuje nekaj družinskih članov, ampak kljub temu. To je skrajno neprimerno. Stabilizacija socialno ekonomskih razmer je seveda pomembna, ampak ko govorimo o 1,4 milijarde evrov, ki jih bomo zagotovili za plače, je potrebno se vprašati, od kod bo ta denar. Seveda, mi smo ves ta čas Socialni demokrati poudarjali, da bo ta denar potrebno nekje poiskati. Zagovarjamo absolutno progresiven davek na nepremičnine, o katerem že veliko govorimo, bom rekla, nismo še naredili pomembnih korakov naprej, Tudi za mlade potrebujemo nova najemna javna stanovanja. In seveda, kaj mladi pričakujejo? Bolj perspektivne pogoje za ustvarjanje svoje družine. Vsekakor ta zakon prispeva k socialno ekonomski emancipaciji, se opravičujem, državljank in državljanov. Seveda pa bodo morala vsa ministrstva pri tem stopiti skupaj in nekako to zadevo tudi reševati. Kaj pa je glavni temelj javnega uslužbenca? Je pa to, da je usmerjen v uporabnika, kar se nam je pa zdaj v zadnjem času v času stavk dogaja, vsaj upravne enote so bile tiste, ki so pokazale, bom rekla, svoje zobe ali pa javni uslužbenci, kajti niso bili ves ta čas slišani, da v bistvu vse storitve niso dobivali. Seveda se je vlada odzivala kakor se je pač odzivala. Dodala je obvezne naloge, ki so jih morali javni uslužbenci opravljati za državljanke in državljane. Pa vendar nihče, niti načelniki upravnih enot, si ne želijo nezadovoljnih zaposlenih. Tudi mi, ki sedimo tukaj, ki smo v politiki, tako kot tudi Vlada si tega absolutno ne želi. Zato je s tega stališča ponovno za pozdraviti ta predlog zakona. Bo pa potrebno tudi razmerja nekako uskladiti. Mogoče smo vedno govorili, ne mogoče, jaz vedno govorim, da tiste, ki so najmanj nagrajen, je treba dobro nagraditi, da so dejansko, potem tudi zaposleni zadovoljni.

Pa vendar se bom dotaknila tega člena, o katerem izjemno dosti danes govorimo, o tem 2. členu lokalnih skupnosti. Jaz moram reči, da sem ga z zanimanjem pogledala, seveda sem tudi z zanimanjem prebrala pripombe posameznih občin oziroma županov, ki pač s tem sistemom, ki so ga posredovali. Ki je pripravljen. Se ne strinjajo. To je njihova povsem legitimna pravica. Ampak, glejte, jaz si ne bi želela, da se soočate s takšnimi težavami kot se soočajo posamezne občine. Ne rečem, velika večina županov razume sistem lokalne samouprave, tudi razumem, da so samoupravne lokalne skupnosti, ki bi lahko bile, bom rekla, izvzete pa vendar se mi zdi, da je prav, da so v sistemu še posebej iz razloga, kajti imamo, bom rekla, pa se bom mogoče grdo slišalo, kar ni v moji navadi, lokalne šerife, ki ne upoštevajo ne zakonov, ne pravilnikov, ne ničesar. Na žalost je tako. vam bom tudi povedala iz primera iz katerega izhajam, kjer nam ministrstvo ne more več pomagati, naj se dejansko posamezniki, ki so bili imenovani na funkcije, obrnejo na Upravno sodišče zato, da bodo dobili plačilo, ki jim pripada po pravilniku. In v kolikor se bi mi odločili, sprejeli ta amandma, bi tega bilo še več. Žal ministrstvo nima vzvodov, ampak to meni dejansko ne gre skupaj. Kajti ministrstvo je zadolženo nad sistemom plač v javnem sektorju. Tako župani kot podžupani so del javnega sektorja oziroma tega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Občinski funkcionarji imenovani so pa tudi del dejansko tega višjega akta in teh zadev. Ampak jaz tega res ne razumem, kajti nekateri se obnašajo kot lokalni šerifi. In tukaj je težava, pa vam bom povedala, da sem izhajala, sem bila direktorica občinskih uprav. Kaj takšnega kot se dogaja v zadnjem času, ni bil, mislim nisem bila deležna, verjamem, da sem bila v občini, kjer smo iskali rešitve, se posvetovali z vsemi, tudi poskušali marsikaj narediti, ampak nikoli nismo načelno kršili kakršnekoli zakonov in tudi sprejetih aktov, bom rekla, lokalne samouprave. danes se to dogaja in ta člen, 2. člen, ki je predlagan, lahko tukaj še bolj odpre in tudi kot občinska svetnica vam odkrito povem gospod Kosi, si tega ne želim, da bom sprejemala na občinskem svetu plače in določala plače. Nikakor si ne želim, še posebej v kolikor se ti zgodi, da nimaš večine kot župan v občinskem svetu, kar se ti tudi zna zgoditi, da nimaš večine in da imaš občinski svet 18 članski. Kaj se ti pa v tem primeru zgodi 9:9. In ne sprejmeš proračuna, ne sprejmeš plač, ne sprejmeš tega, ne sprejmeš onega. Potem začneš groziti, bodo občinski svetniki iz županjine liste odstopili. To je njihova legitimna pravica, gremo na volitve. Ampak župan še bo vedno ostal enak, občinski svetniki pa ne, se bodo pa menjali. bodo pa menjali. V tem konkretnem primeru se bo to zgodilo, seveda plače ne bi bile potrjene, ker bi pač plače bile take, kot bi si jo pač župan določil. In smo nekje v začaranem krogu. Tako da absolutno ta amandma v nobenem primeru niso sprejet. To mislim, da sem vam zdajle pokazala jasno in glasno, lahko tudi s podatki, ampak mislim, da tu ni zdaj point vsega tega, ker se mi zdi, da je to res, ni tukaj na mestu. Ampak morala sem povedati, ker enostavno več kot občinska svetnica, pa tudi kot poslanka v tem konkretnem primeru ne morem narediti. Želela bi pomagati tistim, ki so opravili svoje delo, da dobijo pošteno tudi to delo plačano, ne glede na to, kakorkoli pač se je to poročilo izdelalo, ampak (nadaljevanje) ministrstvo je seznanjeno s tem, ampak odgovori so vedno isti, žal, odgovori so isti. Tako da jaz, ko sem brala to, "z amandmajem opredeljujemo, da se iz skupnega sistema plač v javnem sektorju izloči lokalna skupnost,"

absolutno je pravi korak v pravo smer. Končno bomo naredili to, o čemer smo vedno govorili. Tudi takrat, ko sem pripravljala prevedbo plač in ugotavljala, da dejansko so bili ljudje pod minimalno plačo, sem bila kar zgrožena, kaj zdaj narediti. Iskali smo rešitve, seveda, s kakšnim povečanim delom. Takrat, ko ljudje opravijo nadure, seveda, nadure so absolutno plačane, ampak to ni stimulacija za zaposlenega. Ti moraš imeti svoje zaposlene zadovoljne. In le tako lahko potem imaš tudi, bom rekla, dober kolektiv, in to je ključno. To je zame ključno. Tako jaz srčno upam, da bo nadaljnja priprava kolektivnih pogodb Vladi želim uspešno delo v nadaljevanju, da pripravijo tako, da bomo - na koncu koncev vsi ne bodo nikoli zadovoljni, da se razumemo, ampak velika večina, in da zadeve nekako stečejo, kajti čas je bil, da se po 16 letih ta sistem spremeni. Ampak odkrito povem, leta 2008 smo vedeli, da so težave, da jih je treba nasloviti, smo se trudili, ampak

še moje iskrene čestitke kolegu Andreju Kosiju. Lepo je videti, da praznujete svoj rojstni dan tako vzorno, v Poslanski klopi. Zdaj pa sprašujem, ali morda želi še kdo razpravljati k temu 2. členu? Vidim, da ne. Torej, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 8. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi tu morda kdo... Vidim, da interes je, torej začenjam s prijavo. Prijava poteka.

tudi ko smo to obravnavali na matičnem delovnem telesu, je takrat tudi finančni minister rekel, da nikoli ne predlagamo znižanja, samo zvišanje. S tem bi se nekako potem plače vezale na to, kajti tudi nekako, kar je mene zbodlo v oči pri tem plačnem stebru funkcionarjev, je predvsem to,

funkciji ne napredujejo v višji plačilni razred, razen sodnikov in državnih tožilcev, potem funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo, sodnikom in državnim tožilcem pa še tudi ostali dodatki. Zelo zanimivo. Potem, dodatek za mentorstvo dobijo samo sodniki in državni tožilci, dodatek za dvojezičnost dobijo samo sodniki in državni tožilci. In tako in tako naprej. Torej, očitno imamo razred pri funkcionarjih, da so sodniki in državni tožilci pa spet nekaj posebnega.

od izvršilne veje oblasti, torej Vlade republike in tako naprej, tudi mi poslanci in tako naprej, ampak če se mi odpovedujemo nečemu, zakaj se potem temu ne bi tudi sodniki. Tudi mi delamo po 12, 14 ur dan ali pa še več in tako naprej. Ampak ne, ne pripadam pa ne rabim tega, sploh ne, ampak če že ne, potem tudi nobenemu na podlagi česa ste to določili, ne vem na podlagi česa, kje je bilo to, da so pa sodniki in državni tožilci, pa razred posebej v naši Republiki Sloveniji, ki pa jim pripada vse kar pa ostalim ne. Med tem, da imajo sodniki in državni tožilci še trajen mandat, ne, trajen mandat! Torej oni imajo potem vse to, kar je za državne uslužbence plus funkcionarje, oni imajo vse, ostali pa nič. Tu ste ga pa po mojem zelo pihnili mimo, zelo, zelo. In zato glede na to, da je bruto domači proizvod pomemben dejavnik stanja v državi, na katerega lahko tudi funkcionarji nekako vplivamo, kajti od vodenja države je tudi odvisno, kako bo potem stanje v gospodarstvu in tako naprej, seveda ni vse, je pa eden od elementov in zato smo potem na to vezali to, da ta 8., ta amandma k 8. členu, da se torej plače funkcionarjev povečujejo, torej rastejo, če raste BDP, oziroma padajo,

Torej vaš amandma bom razdelila na dva dela. En del se nanaša na to, kar smo danes že dovolj razpravljali in je vezan na izločitev lokalne samouprave iz sistema plač v javnem sektorju, seveda kar smo že povedali, da se v Svobodi nikakor ne strinjamo. Kar se pa tiče določanja vrednosti plačnih razredov za za funkcionarje pod kategorijo A, pa menim, da je že kolega Brežan v svoji razpravi nazorno prikazal in razložil, zakaj to ni dobra rešitev. ni ga funkcionarja v državi, ki ni odvisen od svojih sodelavcev, rezultati so skupni in je prav, da tudi funkcionarji na nek način delimo usodo javnega sektorja, zato v Svobodi vašega amandmaja ne bomo podprli.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 V razpravo dajem 71. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem ali morda želi tukaj kdo razpravljati. Ponovno je interes za razpravo, torej začenjam s prijavo. Prijava poteka. In ponovno se je prijavila ista dvojica, se pravi najprej Andrej Kosi. Izvolite.

ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen" z obrazložitvijo, da ta amandma predlagamo na ta način, da delovna uspešnost, namenjena javnim uslužbencem, ki pri delu v tekočem letu dosegajo nadpovprečne delovne rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen, saj menimo, da kriterij večjega obsega dela zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedeno delovnih mest ne sledi namenu in naravi delovne uspešnosti. Dejansko je tako, glejte, če, jaz mislim, da tisti, ki smo mu pač dodali, dali neko dodatno delo, bi moral biti nek drug dodatek, torej za povečan obseg dela, ne pa za uspešnost, kajti če nekdo dobi dodatno delo, še ne pomeni, da je uspešen. Uspešen je tisti, ki svoje delo opravlja strokovno, ki je nekako pripadnik temu, ki se za čuti pripadnost in se res trudi, da svoje delo

ne vem, recimo izda gradbeno dovoljenje, izda deset gradbenih dovoljenj, nekdo pa 20, nista enako uspešna. In če bomo nekoga obremenili, ker je pač šel, tisti, ki ima, ki izda 20 mesečno, pa če je šel na bolniško, bomo pa onemu, ki izda deset dali neko dodatno delo, bomo pa, bo na koncu, bo rezultat isti, ker tako ali tako ne bo vse skupaj se podaljševalo roki izdaje in tako naprej. Bomo ga, potem dodatno nagradili in to menim, da ni prav. Uspešen je tisti, ki pri svojem delu opravlja zelo uspešno, to so različni rezultati v javnih sektorjih, kar veliko. To je lahko na upravnih enotah, lahko tudi, ne vem, pri zdravnikih, lahko tudi ne vem, pri učiteljih, če učitelji sodelujejo, ne vem, pri nekih projektih in tako naprej in pri svojem delu dosegajo rezultate, ki izstopajo od nekega povprečja oziroma od kolegov in kolegic, kjer pač delo dela, zato to predlagamo. Kajti menimo, da ta delovna uspešnost je pomembna, da dobi tisti, ki res pri svojem delu dosega oziroma izkazuje delovne rezultate in ne tisti, ki smo ga pač trenutno zaradi nekih okoliščin potem dodatno obremenili z nekim večjim obsegom dela.

Torej uvodoma bi povedala, da dejansko zakon, ki ga danes obravnavamo združuje dodatek, ki ga danes poznamo, tako imenovani dodatek za povečan obseg dela. Tako da zdaj bomo imeli en dodatek v višini do 30 procentov oziroma do 50 procentov, če se ne motim, za večje nacionalne projekte. Zdaj, amandma k 71. členu se v bistvu vsebinsko nanaša tudi na vložen amandma k 77. in 81. 81. členu in se posebej naknadno ne bom oglašala. Torej, obstoječi členi jasno določajo, da se podrobneje določi kriterije in merila s kolektivnimi pogodbami, kar pomeni, da ta merila in kriteriji bodo lahko določevala tudi, kot predlagajo v opoziciji, nadpovprečni rezultat recimo, ki ga bo verjetno malo bolj konkretno potrebno ovrednotiti, da se bo vedelo kaj to pomeni in kaj je osnova za tovrstno nagrajevanje. Zdaj, kar se pa tiče njihove utemeljitve. Torej njihov amandma predlaga, da ki je v tekočem letu dosegel nadpovprečne rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen, istočasno potem v obrazložitvi navajajo: Menimo, da kriterij večjega obsega dela, zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest ne sledi namenu in naravi delovne uspešnosti. Torej, razložite mi, kaj je potem nadpovprečno delovno obremenjen človek, če ne ravno ta, ki poleg svojega rednega dela, za kar je zaposlen, dela še delo sodelavca, ki ga nadomešča ali dobi še dodatne naloge? Jaz to razumem, da je nadpovprečno delovno obremenjen. Tako da v bistvu v vašem amandmaju v obrazložitvi dejansko demantirate vsebino amandmaja. Skratka, mi v Svobodi ocenjujemo, da so obstoječi členi ustrezni, da se bo v kolektivnih pogodbah s kriteriji in merili, ki se jih bo dogovorilo na ravni sindikatov, torej v kolektivni pogodbi ustrezni

Hvala glede na to, da je bilo vprašanje nekako v smislu dodatnega pojasnila. Zdaj kolegica, res je, torej mi predlagamo nadpovprečno delovno obremenjen, res je, lahko se zgodi, da je nadpovprečno obremenjen, če nekdo manjka torej, to kar ste torej izpostavili, torej nezasedena delovnih mest ali torej odsotnost javnih uslužbencev. Vendar to še ne pomeni, to dejansko samo začasno. Da pa je lahko delovno obremenjen, po navadi je, tisti, ki pa je najbolj, najbolj se izkazuje. Kajti po navadi je tako, če imaš nek tim, kjer nekdo izstopa po svoji uspešnosti, kjer zelo dela, mu potem damo tudi dodatno delo, ker vemo, da bo ta strokovno opravil ne vem, medtem ko ostali pa ne, zato je potrebno tega nadgraditi. Lahko se tudi zgodi, da je tudi delovno obremenjen, ker sodeluje pri dodatnih projektih. Nekdo lahko deluje na nekih projektih, ne vem, občina na razpisih in tako naprej, medtem ko v istem sektorju pa nekdo ne, in zaradi tega je prav, da se potem temu, ki prav zaradi tega, ker je bolj aktiven, ker opravlja še določena dela, ki mogoče jih pa drugi kolegi, ne, da se ga potem dodatno s tem nagradi za njegovo uspešnost, ker to je izraz njegovega uspešnega dela. Ne / nerazumljivo/ samo od tega, da nekoga nadomešča, ko radi izpada, ampak zato, ker zraven svojega dela še opravlja neko dodatno delo, ki pripomore k uspešnosti tako njega samega, nenazadnje njegovega dela, kakor tudi celotnega sektorja, v katerem opravlja svoje delo.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 V razpravo dajem 77. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi tukaj morda kdo razpravljati?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 V razpravo dajem 84. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Je kakšna želja, ki je želja po razpravi? Torej začenjam s prijavo. Prijava poteka. Torej naš dvojec se je ponovno prijavil. Prvi ima besedo Andrej Kosi. Izvolite. Torej samo, da pojasnim ta naš amandma k 84. členu, ki se glasi: Kolektivna pogodba za javni sektor je sklenjena, ko jo podpiše Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja. Pri ugotavljanju pogojev iz prejšnjega stavka se upošteva dejavnosti, za katere so določene plačne skupine v 8. členu tega zakona. Izpolnitev pogojev iz prvega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ministrstva pristojnega za izdajo odločb o reprezentativnosti sindikatov

ko jo podpiše seveda na eni strani Vlada in na drugi strani seveda večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja, kar bi pomenilo v tem smislu, da v kolikor bi prišlo do dogovora, in bi potem seveda večji sindikati, ki predstavljajo neko, neko dejavnost javnega sektorja, bi potem odločali o drugih dejavnostih,

torej bila kolektivna pogodba sklenjena brez tega, da bi se določene dejavnosti, ne bi bili pri tem sopodpisnice, zato je pač tudi to potem ta predlog.

obstoječi 84. člen ustrezen in ustrezno ureja način kdaj naj bo sklenjena kolektivna pogodba za javni sektor. Jaz si osebno nikakor ne bi želela, namreč, če bi se podprlo amandma, ki ga predlaga opozicija, bi se lahko zgodilo, da bi bil v bistvu cel javni sektor lahko ujet pri, zaradi enega ali dveh sindikatov, ki morda zastopajo 2 procenta ali celo še manj, vseh javnih uslužbencev. In vsekakor se mi to ne zdi pošteno, niti ne korektno. Prav je, da se zastopa oziroma, da se sklene kolektivno pogodbo, ko jo podpiše oziroma soglaša z vsebino večina zaposlenih v javnem sektorju in to že sedaj dovolj jasno opredeljuje 84. člen. 36. Še kakšen interes? Ni ga. Zaključujem razpravo. In sedaj v razpravo dajem 122. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. In ponovno je interes za razpravo, vidim, tako da začenjam s prijavo.

kjer pač predlagamo, da se da Vlada Republike Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona poroča Državnemu zboru o doseganju ciljev tega zakona na področju skupnih temeljev sistema plač funkcionark, funkcionarjev ter javnih uslužbenk in javnih uslužbencev, posebnosti pri določanju plač v postopku napredovanja, delo plač za delovno uspešnost ter preglednost in primerljivost plač v javnem sektorju s predlogi s predlogi rešitev. Torej s temi predlogi amandmaja sledimo številnim pripombam zainteresirane javnosti, ki opozarja na dilemo glede odprtih vprašanj, ki ta zakon seveda odpira in glede na to, bi s tem lahko tudi zato, ker se s tem zakonom nekako tudi krši poslovnik lahko nekako videli kakšni so rezultati in potem na podlagi tega poročila teh rezultatov lahko Državni zbor videl ali je potrebno spet iti v spremembo tega, novelacije tega zakona oziroma kaj bi lahko ta zakon izboljšali, da bi torej bil ta sistem javnih plač čim bolj optimalen, v korist seveda vseh uslužbencev. Kajti, le tako, v kolikor bomo dobili neko povratno informacijo, bomo potem lahko v Državnem zboru

podprli, ker se nam zdi nepotreben. Zakaj se nam zdi nepotreben? Ker dejansko kadrovski načrti pa poročilo o kadrovanju so del priloga vsakokratnega načrta proračuna in poročila in že zajemajo nekako informacije oziroma podatke, ki jih SDS s svojim amandmajem želi vključiti v ta zakon. Zato ocenjujem, da je ta amandma nepotreben. Vsekakor pa verjamem, da da če bo potreba po dodatni razpravi, katere cilje smo dosegli s tem zakonom, ne dvomim, da bo kakšna poslanska skupina dala kakšno zahtevo za nujno sejo in bo tudi tam priložnost za tovrstne razprave, če morda kadrovska poročila in načrti ne bodo dovolj natančni in odgovorili na vsa vprašanja poslank in poslancev. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Še kakšna želja po razpravi?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

zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito, neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022. Preko delovanja izdajateljev medijev v lasti oziroma delni lasti oziroma pod vplivom političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank ter izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb in domnevno nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki jo upravlja Slovenski državni holding, d. v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji. In za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja financiranja političnih strank in organizacije volilne kampanje. Gre za politično oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred volitvami in med volilno kampanjo. Ustanavljanja in lastninsko upravljavsko ureditev izdajateljev medijev s strani političnih strank

tudi neplačanimi političnimi oglaševalskimi vsebinami in drugimi oblikami politične propagande v medijih, predvsem v času volilne kampanje. Predlog za razširitev parlamentarne preiskave je Državnemu zboru predložila navedena preiskovalna komisija. Besedo dajem predsednici preiskovalne komisije, ki pa.. Ali je tukaj? Tamara Vonta, za dopolnilno obrazložitev žal, je ni. Zato sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Ampak tudi tukaj vidim, da smo malo kratki. Tako da glede na to, da ni nikogar, očitno smo presenetili vse s prehitrim zaključkom razprave odrejam deset minutni odmor za to, da se vsi poslanci in poslanke oglasijo v dvorani in da bomo lahko izpeljali to točko. Hvala lepa. Nadaljujemo pa ob 13.10. Tako da prosim, Tako da prosim, da še ostale obvestite, ki imajo stališča. 13.10 nadaljujemo. (Seja je bila

Hvala

Hvala

Spoštovane in spoštovani, nadaljujemo s sejo. In sicer, kot rečeno, predlog za razširitev parlamentarne preiskave je Državnemu zboru predložila navedena preiskovalna komisija. Besedo dajem predsednici preiskovalne komisije Tamari Vonta za dopolnilno obrazložitev. Izvolite. Hvala lepa. Preiskovalna komisija o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022, s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine je na 13. nujni seji 10. oktobra 2024 soglasno sprejela akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave. Soglasje k predlogu razširitve je podala tudi nekdanja predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek. Preiskovalna komisija je na podlagi izvedbe pripravljalnih preiskovalnih dejanj in sprejetega vmesnega poročila, ki ga je Državni zbor obravnaval na 14. redni seji, ugotovila, da je za potrebe celovite izvedbe parlamentarne preiskave neizogibna razširitev mandata komisije. Iz akta o odreditvi parlamentarne preiskave je poleg preiskave domnevno nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov in tako naprej eden najpomembnejših ciljev dela omenjene komisije tudi morebitna sprememba veljavne zakonodaje, ki ureja področje financiranja političnih strank in organizacije volilne kampanje ter ustanavljanje medijev s strani političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank. V prvem vmesnem poročilu, ki ga je Državni zbor sprejel novembra lani, komisija ugotavlja, da so tri velika gradbena podjetja in z njimi povezane hčerinske družbe sklepale oglaševalske pogodbe z medijskimi podjetji, povezanimi z eno od političnih strank, ki so del parlamentarne preiskave, za katere komisija utemeljeno sumi, da je šlo za fiktivne oglaševalske pogodbe. Dodatno komisija ugotavlja, da je bil eden od občinskih svetnikov stranke SDS lastnik podjetja, za katerega obstajajo utemeljeni sumi, da je bilo namenjeno obvodnemu financiranju politične stranke. Nadalje, tudi iz medijskega poročanja preiskovalnih novinarjev je razvidno, da je dobršen del oglaševalske kampanje, ki ga je na omrežju Facebook vodil strankarski medijski projekt Nova 24 TV, namenjen napadom na politično konkurenco in bi kot tak lahko predstavljal obvodno financiranje volilne kampanje. V zvezi z omenjenim oglaševanjem velja poudariti, da ne obstaja le sum, da so omenjeni oglasi predstavljali kršitev volilne zakonodaje, temveč tudi, da so bili oglasi financirani iz tujine. Kot je preiskovalna komisija že ugotovila, je SDS za 14 milijonov evrov za financiranje svojega ključnega političnega projekta podredila interese lastne države Slovenije interesom sosednje Madžarske. Interesi ožjega kroga madžarskega predsednika Viktorja Orbana so bili vidni tudi pri poskusu prevzema slovenskih turističnih kapacitet, o katerih smo v Državnem zboru že večkrat razpravljali. Na to temo se je sestala tudi Komisija za nadzor javnih financ, sedaj pa bo preiskavo opravila še preiskovalna komisija naša. Na podlagi dosedanjih ugotovitev preiskovalne komisije, ki jih je v okviru obravnave prvega vmesnega poročila sprejel tudi Državni zbor, preiskovalna komisija predlaga širitev obsega preiskave tudi na druge gospodarske družbe in zavode, ki so bili med leti 2020 in 2022 v lasti oziroma upravljanju javnih funkcionarjev in članov izvršilnih organov političnih strank, ki so bile del 14. Vlade Republike Slovenije. Preiskovalna komisija nadalje Državnemu zboru predlaga razširitev preiskave tudi na financiranje oglaševanja volilne kampanje SDS na socialnem omrežju Facebook oziroma družbe Meta in poskus prodaje deleža Save Turizma madžarskim pravnim osebam, ki so bile povezane z madžarskim političnim vrhom. Hvala. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Tako, da, spoštovana kolegica Tamara Vonta, vas ponovno vabim k predstavitvi stališča Poslanske skupine Svoboda. Na podlagi dosedanjih ugotovitev preiskovalne komisije, ki jih je v okviru obravnave prvega vmesnega poročila sprejel tudi Državni zbor na 14. redni seji, preiskovalna komisija predlaga širitev obsega preiskave tudi na druge gospodarske družbe in zavode, ki so bili med leti 2020 in 2022 v lasti oziroma upravljanju javnih funkcionarjev in članov izvršilnih organov političnih strank, ki so bile del 14. Vlade Republike Slovenije. Kot je moč razbrati iz predloga, je širitev utemeljena na ugotovitvah vmesnega poročila, ki je v dobršnem delu lahko navdih za literarno delo 39. TRAK (VI) Gre za zgodbo o tem, kako je ena politična stranka ustanovila lasten politično medijski projekt, delujoč na vseh platformah, denar zanj pa po tem, ko so jih s prodajo delnic neuspešno ga iskali na slovenskem trgu, našli kar s politiko povezanimi strukturami v sosednji Madžarski. Madžarski denar je tako postal ključni financer SDS medijskega projekta, vse dokler se ni stranka zavihtela na oblast in s pomočjo ekspresno nastavljenega strankarskega parčika prišla do paradržavnega vira financiranja na vaš, na naš, torej torej na vaš račun, spoštovane gledalke in gledalci. Pogodba je bila za Telekom Slovenije izjemno škodljiva, ne samo s finančnega vidika, saj je Telekom Slovenija na leto plačeval več kot 1,2 milijona evrov za nekaj, kar je pred tem dobival brezplačno, ampak tudi zato, ker je družbo po nepotrebnem izpostavljal dodatnemu tveganju. In to ni samo predmet preiskave te preiskovalne komisije, temveč, kot to poročajo mediji, tudi policije in tožilstva. Vendar problem ni omejen le na Novo24 in Demokracijo, temveč na celo množico satelitskih portalov, ki jih vodijo z SDS povezanimi posamezniki. Eden od takih primerov je tudi Utrip Ljubljana.si, ki je bil do nedavnega v lasti podjetja poslanskega kolega. Financiranje trobila je vredno filmske uprizoritve, prav tako tudi vse, kar se je v zvezi s tem dogajalo ob njegovem zaslišanju. Odgovorov ni želel dati, zato mu je sodišče izreklo tudi denarno kazen. Morda molk tudi zato, ker gre za tipični poslovni model občinskih in državnih funkcionarjev stranke SDS. In na to vprašanje moramo zavoljo vseh nas v tej državi odgovoriti. Zato je predlagana širitev preiskave tudi na gospodarske družbe drugih javnih funkcionarjev 14. Vlade Republike Slovenije nujna. Obstajajo namreč indici, da tovrstne prakse niso omejene le na takratno največjo koalicijsko stranko, temveč so bile koalicijski modus operandi 14. Vlade Republike Slovenije in primerov sumljivih praks v takratni Vladi resnično ne manjka. To niso ugotovitve preiskovalne komisije, to so ugotovitve pristojnih državnih inštitucij. Če le naštejem nekaj imen: Aleksandra Pivec, Zdravko Počivalšek, pa ministra za pravosodje v predkazenskem postopku Marjana Dikaučiča, ministra Nove Slovenije Jožeta Podgorška in njegove neplačane račune in še bi lahko naštevali, a je čas za stališče žal omejen in bi se iztekel, preden bi naštela vsa dejstva. Ministrstva in državne gospodarske družbe pa so pospešeno zakupovale oglasni prostor na medijskih projektih takratnih koalicijskih partnerjev, kot je to že za čas prejšnje vlade opozarjal Državljan d. Domen Savič, in to kljub temu, da so imeli omenjeni strankarsko medijski projekt zanemarljivo branost. Neznanka ostaja tudi oglaševanje na socialnem omrežju Facebook, kjer je, kot pišejo preiskovalni novinarji, samo Nova24 TV plačala 40 tisoč evrov za napade na takratno politično konkurenco, pri tem pa ne obstaja le sum, da je šlo za izigravanje finančnih pravil volilne kampanje, temveč tudi, da so se oglasi na Facebooku financirali iz tujine. Ker pa brezplačnega kosila ni, sploh če ga plača Madžarska, bo preiskovalna komisija preiskala tudi poskus madžarskega prevzema slovenskih turističnih kapacitet, ki ga je strokovnjak za turizem Bogdan Lipovšek opisal takole: Je posledica tega, da je madžarski predsednik Viktor Orban takratnemu predsedniku 14. Vlade Republike Slovenije Janezu Ivanu Janši izdal račun za brezplačne medijske gostije. Hvala. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sedaj sledi razprava poslank in poslancev o aktu, ampak prijavljenih ni. Tako da prehajamo, spoštovana predsednica komisije, v sklepni del razprave, v katerem lahko dobite - razprave ni, kot vidite -, v katerem dobite lahko še besedo kot predstavnica predstavnica predlagatelja. Torej ne. Zdaj, da bo proceduri zadoščeno, čas za razpravo še ostal, ker ni še potekel, sprašujem ali želi kdo drug, ki se ni prvotno prijavil, na podlagi 71. člena Poslovnika zbora še kakorkoli razpravljati?

Razširitev obsega parlamentarne preiskave za oceno dejanskega stanja in za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito, neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022. Preko delovanja izdajateljev medijev v lasti oziroma delni lasti oziroma pod vplivom političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank ter izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb in domnevno nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki jo upravlja Slovenski državni holding, d. d. v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji. In za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja financiranja političnih strank in organizacije volilne kampanje. Gre za politično oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred volitvami in med volilno kampanjo. Ustanavljanja in lastninsko upravljavsko ureditev izdajateljev medijev s strani političnih strank funkcionarjev in članov organov političnih strank, nadzora in sankcij nad prikritimi tudi neplačanimi političnimi oglaševalskimi vsebinami in drugimi oblikami politične propagande v medijih, predvsem v času volilne kampanje. Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave je opredeljen v predlogu za razširitev navedene parlamentarne preiskave z dne 15. 10. 2024. In v aktu o razširitvi obsega parlamentarne preiskave z dne 21. 10. 2024, ki ste jo prejeli. Razširitev obsega parlamentarne preiskave je s tem odrejena. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 86. izredno sejo, ki jo bomo z glasovanjem o 1. točki dnevnega reda nadaljevali ob 13.40. Torej, ob 13.40 glasujemo, do takrat pa lep pozdrav.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje. Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. In prehajamo na glasovanje Državnega zbora o 1. točki dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 24. oktobra 2024 in sicer, odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu. Če ta amandma ne bo sprejet. Postaneta brezpredmetna amandmaja istega predlagatelja k prilogi dve in prilogi tri. Saj so amandmaji vsebinsko povezani in sedaj pričenjam glasovanje. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 8. členu. Pričenjam glasovanje. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 71. členu. Pričenjam z glasovanjem. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 77. členu. In sicer pričenjam z glasovanjem. Glasujemo.

Navzočih je 70 poslank in poslancev, za je glasovalo 17, proti 46.

Ker amandma poslanske skupine k 2. členu ni bil sprejet, sta postala amandmaja istega predlagatelja k prilogi 2 in prilogi 3 brezpredmetna. Zaključili smo odločanje o amandmajih in s tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 86. izredno sejo Državnega zbora. Obveščam vas, da se bo čez 15 minut, to je ob 14. uri, začela 87. izredna seja Državnega zbora. Do takrat pa lep pozdrav! Se vidimo. Hvala